Готові до реєстрації? Шановні народні депутати, прошу зареєструватись.

Зареєстровано 357 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. В середу у нас, згідно Регламенту, маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів. Наголошую, це виступи не від фракцій, а від народних депутатів. Тобто якщо якась фракція або група не попала в перелік, це не означатиме, що їй має бути наданий виступ. Тому прошу усіх уважно і сумлінно взяти участь в запису на виступи. Прошу приготуватися і прошу провести запис на виступи в "Різному". Будь ласка.

Пинзеник Віктор Михайлович, будь ласка. Прошу передати слово Оксані Юринець. ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Пинзеник передає Оксані Юринець Так? Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Сьогодні ми тут депутати групи "Львівщина" і не лише, а ті депутати, які переймаються військовою освітою в Україні. Це питання не лише Львова, хоча ми будемо говорити про Академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Можливо, не всім це болить, але ми сьогодні будемо говорити про те, що не можна переносити танкові війська не можна розформовувати цю академію. Тому що, насправді, за тривалий період часу ця академія показала, що вона готує фахівців, патріотів і героїв України. Сьогодні така тенденція або загальна стратегія, яка не є зрозумілою сьогодні для вишу, для студентів, для викладачів. Ми маємо стандарти, і за які ми проголосували, що ми рухаємося в НАТО. Ми розуміємо, що Вест-Пойнт – це університет, який готує спеціалістів для всієї країни. Ми маємо мати такі самі свої виші. Той, хто керує танковою батареєю або взводом, це патріот і це людина, яка потім, дійсно, фахово буде захищати нашу державу. Сьогодні на Яворівському полігоні за стандартами НАТО, інструктори, які постійно там навчають нашу молодь, є найкращим місцем для цього навчання. Академія сухопутних військ сьогодні у Львові стала тим центром, де приїжджають всі ті люди, які підтримують Україну. Сьогодні позиція не лише тих, хто, можливо, не є фаховим військовим, але тих людей, які розуміються на військовій справі, розуміють, і ми звертаємося, що неможна переносити, розформовувати. І ми звертаємося до Кабінету Міністрів України, що таке рішення підтримувати неможна. Прошу підтримки всього залу. Прошу підтримки тих людей небайдужих, які розуміють оборону і обороноздатність нашої держави. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Цілковито підтримую вашу позицію як львів'янин, що Інститут сухопутних військ – це є гордість і це є можливість для проведення і іноземних навчань, і можливість для патріотичного виховання військових, які захищають українську державу. До слова запрошується Дубневич Ярослав Васильович, "Блок Петра Порошенка".

що є дипломатичним успіхом, адже вона відбулася до переговорів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, котрі, можливо, відбудуться у форматі саміту "Великої двадцятки" у німецькому Гамбурзі на початку липня. Щодо конкретних результатів. Мінські домовленості стали основною темою під час переговорів. Президент України обговорив з Президентом США виконання Мінських угод та антиросійські санкції, а також можливі формати участі Сполучених Штатів у "нормандському форматі". Більше того, Трамп і Порошенко обговорили спільну боротьбу з російським агресором. Після переговорів Білий дім публічно заявив, що глава держави сприймає Російську Федерацію в ролі країни-агресора, що активно провадить свою політику на сході України. І в цій боротьбі Вашингтон готовий нам підставити своє плече. Штатів були продемонстровані відповідні фотодокументи, свідчення, деякі матеріали і карти Президенту Порошенко. Це свідчить про те, що Трамп тримає фокус на питанні миру, в першу чергу, про те, яким чином треба підтримати чіткий світовий порядок в Європі, зокрема, і це саме головне, підтримки нашої України в протидії агресії Російській Федерації. Під час переговорів йшлося про розширення співпраці у військово-технічній сфері, зокрема, надання Україні оборонної зброї. В енергетичній сфері досягнуто домовленості щодо постачання американського вугілля на українські теплоелектростанції. Поки росіяни не заберуть своїх "туристів" з Донбасу та Криму, санкції будуть посилюватися. Незадовго до зустрічі Трампа та Порошенко Міністерство фінансів США розширило свій санкційний список. Під санкції потрапили банки в окупованому Донбасі та анексованому Криму. В чорному списку опинився навіть улюблений байкер Путіна з угрупування "Нічні вовки". Загалом у списку 51 фізична та юридична особа. Враховуючи тривалість переговорів, котрі за словами самого Трампа розтягнулися на цілий день, США залишається надійним стратегічним партнером та другом України. Вважаю, що ця зустріч була знаковою, конструктивною і корисною для обох сторін. І на завершення. Для мене як для матері найважливіше, що американський Президент виразив повну підтримку та сприяння у вирішенні українських гуманітарних питань, він пообіцяв допомогти та звільнити наших заручників. Петро Порошенко передав Дональду Трампу лист українських матерів, чиї сини стали в'язнями Володимира Путіна. Будь ласка, 30 секунд. ЛУЦЕНКО І.С. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо повернути наших героїв додому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Купрій Віталій Миколайович. Шановні колеги, я хотів би почати з такої фрази, що я не вірю Артему Ситнику директору Національного антикорупційного бюро. Я вам скажу чому. Продовж року я направляю йому чисельні заяви про злочини, які вчиняють топ-корупціонери вищі посадові особи держави. Проте, Артем Ситник в порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу не реєструє ці заяви. Я змушений іти до суду, змушую його працювати. Зараз у мене на руках є майже сім ухвал Солом'янського районного суду міста Києва, які встановлюють, що він покриває корупцію, це міністр Насалик, який вбиває атомну енергетику і закуповує вугілля вже в ЛНР, ДНР, але через Росію. Це Охендовський, якого не притягують до відповідальності за реєстрацію біглого депутата Онищенка. Це корупція на Укрзалізниці, корупція на шахтах, яка продовжується. Я пишу заяви, я все показую. Вони відкривають потім провадження за цими рішеннями суддів і нічого не роблять, нічого абсолютно. Після цього я чую вчора заяви Артема Ситника про те, що вони спіймали корупціонерів, які знаходяться в стінах Верховної Ради. Так сталося, що у мене є певні документи, які вказують на те, хто був затриманий, за якими підставами у справі, так званій, справі Борислава Розенблата і пана Полякова. Так я вам скажу, якщо вони так далі будуть працювати, то це буде посмішище, жодна така справа не дійде до фінального кінця. Навіть, якщо були якісь гроші, то там є правова кваліфікація - хабар. Хабар – це отримання неправомірної вигоди. І Ситник заявляє, що ці гроші було отримати для того, щоб підкуповувати обласного прокурора, щоб отримувати там якісь голоси в залі для ухвалення відповідних законопроектів, щоб ліцензію отримати, щоб бізнес якісь вести. А потім через п'ять хвилин його абсолютна така заява, що нічого такого ми не знайшли, ніякого підтвердження немає. За такою правовою кваліфікацією однозначно не буде ця справа заведена до логічного кінця, вона розвалиться. Я думаю, ніхто в залі за це не буде голосувати. А пан Ситник має задуматися. Треба ловити реальних корупціонерів за реальні речі. І вони сидять, і в залі цьому, можливо, в цьому є, а в першу чергу - в Адміністрації Президента, в уряді сидять, в правоохоронних органах сидять. Це люди, які наділені компетенцією, повноваженими захищати Україну, приймати відповідальні рішення, а вони цього не роблять. Я звертаю вашу увагу на абсолютно деструктивну діяльність Національного антикорупційного бюро, яке не довело до логічного кінця жодної справи проти корупціонерів, ми маємо щось з цим робити. Дякую. Медуниця Олег В'ячеславович передає слово Максиму Полякову, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги! Вчора до Генеральної прокуратури надійшло звернення від НАБУ і САП щодо того, що необхідно зняти депутатську недоторканність з кількох народних депутатів в цьому списку є і я. Що хочу сказати з цього приводу? Перше. Заявляю і вимагаю як можна швидше внести дане подання щодо мене в цю залу, я не боюся нічого, я абсолютно переконаний в своїй правоті і в законності своїх дій. Наступне. Я хочу, щоб вся держава, всі засоби масової інформації і присутні в цьому залі ознайомились з тою нісенітницею в якій звинувачують мене, щоб всі побачили, що за орган НАБУ сьогодні ми створили. На жаль, коли вся держав чекала, що це буде саме той орган, який буде захищати інтереси і боротися з корупцією, сьогодні Наступне. Було скоєно напад на мою дружину її побили, грабіжницькі забрали мобільний телефон і втекли, порушено кримінальну справу. Я буду вимагати розслідування цієї справи. Третє. В чому полягає суть звинувачення? В тому, що я лобіював інтереси видобутку бурштину. Хочу сказати, що жодного відношення до бурштину не маю, законопроекти не розробляв, взагалі до цієї теми не маю жодного відношення, тому що я не є співавтором законопроекту. Я не був присутній і не було жодних моїх помічників при, начебто, якійсь там передачі якихось коштів. І те, що звинувачує Ситник і розповідає, що повинні були кошти поїхати до мене, то в мене питання. Якщо цілий рік, як розповідає НАБУ, займалося цією справою, а чому ж вони не почекали ще кілька годин, як ці міфічні кошти б доїхали до Полякова і вони мене взяли з полічним, скажіть, будь ласка? Тому що це фейк. Я переконаний, що закон на моїй стороні, а Ситник і Холодницький працюють поза законом. Чому так відбувається? Тому що саме група "Депутатський контроль" займалася, єдина в державі, викривальницькою діяльністю щодо беззаконня і безкарності НАБУ. Тому що ми перші порушили кримінальну справу щодо того, коли літав Ситник за державні кошти в Лондон із своєю дружиною і вона безкоштовно це використовувала. Тому що Ситник, будучи прокурором Київської області, в один день його дружина стала власником багатьох квартир. Тому що я був в грудні минулого року в Грузії і мені розповідали як Гізо Углава, а саме зустрічався з депутатами і міністром МВС… Будь ласка, 30 секунд завершити. ПОЛЯКОВ М.А. Як вони ґвалтували бізнес, забирали і тримали людей в тюрмі. Тому я за те, щоб внесли до мене щодо недоторканості, я хочу, щоб це було максимально публічно і закон на моїй стороні. Дякую. Дякую. Від "Самопомочі" Веселова Наталія Василівна передає Єгору Соболєву. Я зараз хочу звернутися до львів'ян. Ви краще за мене знаєте, що вас взяли в облогу, в облогу насправді за наші дії, за нашу позицію, за супротив ідеї написати в українській Конституції, що окупація частини Донбасу є особливостями самоврядування, за вимогу притягнути до відповідальності не тільки тих, хто розстрілював людей на Євромайдані, але й тих, хто їх покриває зараз, за нашу протидію торгівлі з окупованими територіями і самим окупантом, яка продовжує давати йому силу для нападу на наші землі, на наших людей. За ці наші дії, за цю нашу позицію тепер розплачується все місто, все, без виключення, включно з людьми, які не голосували за Андрія Садового або які взагалі не мають права голосувати, бо щойно народилися і є маленькими дітьми. Я хочу сказати львів'янам, що це той час, коли місто має захистити себе, коли місто має за себе поборотися. Ваша культура, ваші традиції шанувати державу, шанувати її інституції і той вчинок, на який пішов голова фракції "Самопоміч" зі Львова, Олег Березюк, віце-спікер Оксана Сироїд теж львів'янка це є вчинками людей, які не мають розуміння, не мають рішення тут у Верховній Раді, як можна зупинити таку цинічну політику. Це є добрі вчинки, на насильницький спротив, здатний привернути увагу суспільства і сьогодні вся країна обговорює як вирішити цю проблему. Але, повірте нашому досвіду, повірте моєму досвіду без активного повстання людей, без захисту людьми своїх прав, на жаль, нічого не можливо зробити. Ні захистити Конституцію, ні притягнути вбивць до відповідальності, ні зупинити торгівлю з окупованими територіями і з окупантом. Тому у мене прохання до всіх львів'ян, самоорганізовуйтеся, ви завжди це вміли, ми вчилися цьому у вас. Об'єднуйтеся, разом встановлюйте громадський контроль за діями кожного посадовця: місцевого, національного, який має допомогти вирішити цю проблему, зняти облогу і відновити статус європейського міста України, яким ми всі пишалися і пишаємося. Звісно ми як кияни з задоволенням приїдемо вам допомагати в цій справі, так як ви не один раз приїжджали допомагати нам.

Ви знаєте я сьогодні вийшов на цю високу трибуну для того, щоб на весь світ, і в тому числі на всю Україну заявити про один такий ганебний фактор, який називається наша система правосуддя. На жаль, на сьогоднішній день саме іменем України кояться самі найбільші злочини в нашій державі. 14 червня 2017 року Київський адміністративний апеляційний суд виніс постанову і скасував заборону на поставки товарів до Криму і звідти, яка вводилась постановою Кабміну ще в грудні 2015 року. Тобто, шановні колеги, оті всі громадянські ініціативи по блокуванням окупованої території Криму, наші братні.. друзі наші, кримські татари, які ходили там по переходу і ми зупинили потік товарів до окупанта, на сьогоднішній день це все скасовано одним судом у місті Києві. Я не знаю, на який ще можуть піти злочин, але тим не менше я звертаюсь до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і уряд вважаю, зобов'язаний внести нову постанову для того, щоб відстояти економічні інтереси України. Ми просимо наших колег, наших друзів з-за кордону, щоб вводили санкції у нас в Крим не можна літати літаками… в Крим не мають права швартуватися кораблі і, тим менше, наш суд виносить таке рішення і дозволяє цей безлад. Другий момент, на який хотів би звернути увагу, це на те, що відбувається сьогодні в моєму окрузі. Окрім львівського сміття, яке їздить по всій країні я бачу, що екологічне масштабне лихо насування і в Луцьку. Ви собі навіть не уявляєте, який жахливий сморід сьогодні в місті. Проведені лабораторні дослідження атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин встановили перевищення граничнодопустимих концентрацій аміаку та сірководню. І за попередніми даними причина смороду це є каналізаційні відходи підприємства: нечистоти та фекалії побутового характеру. Ви знаєте у нас сьогодні в Луцьку після смерті міського голови існує місцеве безвладдя. Я не буду сьогодні розбиратися у правоті чи не в правоті рішень депутатів міста Луцька, тим не менше, сьогодні вони замість того, щоб займатися проблемам міста ходять по судах і вирішують, хто з них правильніше сидить в тому чи іншому кріслі. Тому звертаюсь із вимогою до міністра екології Остапа Семерака, створення робочої групи і запрошую вас до мене на мій округ в місто Луцьк. Ми зрозуміємо всі, що за кілька місяців це не пропаде, але, тим не менше, щоб потім не звинувачували центральну владу у бездіяльності і щоб з цієї трибуни ми тут не оголошували голодування, я запрошую пана Семерака і його робочу групу в місто Луцьк. Давайте наведемо лад поки місцева влада не справляється. Чесно. Дякую. Дякую вам. Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. до кожного закону ми маємо висувати дуже жорсткі критерії, відповісти собі на питання. Чи посилює він обороноздатність країни? Чи робить він економіку міцнішою? Чи створює нові робочі місця і виробництва? Чи підвищує він фінансову стабільність в країні? Чи робить він курс гривні міцнішим, а ціни стабільними? Нарешті, чи захищає він екологію для нинішнього і для прийдешніх поколінь? Так от металургійний закон, який ми минулого сесійного тижня прийняли з вами в цьому залі 260 голосами відповідає всім цим критеріям. Тому він має бути підписаний, вступити в дію в інтересах української промисловості, українського суспільства. Хто може приймати на себе зобов'язання забирати у українців роботу, забирати у українців перспективу, забирати у українців майбутнє? Абсолютно ніхто. Ми маємо дивитися в обличчя фактам. Перші вісім місяців дії металургійного закону на 30 відсотків збільшили постачання на металургійні підприємства сировини, дозволили зберегти 20 тисяч робочих місць в гірничо-металургійному комплексі, в півтора рази збільшили бюджетні надходження від того ж експорту металобрухту, дали додаткових півтора мільярди доларів в торгівельному балансі країни. Це все перші наслідки дії підвищеного мита, яке має бути продовжене ще на два роки. Така сама ситуація із стратегічним законом про мораторій на 10 років на вивезення з України лісу-кругляка. Наша команда Радикальної партії проаналізувала наслідки дії закону у 2016 році. Експорт обробленої деревини зріс майже на 10 тоді як загальний товарний експорт в країні скоротився майже на 5 відсотків. На 20 відсотків зросли податкові надходження від деревообробної, меблевої, паперової галузей. В 2,5 рази – вдумайтесь, в 2,5 рази! – зросло ввезення деревообробного обладнання в країну. А це все інвестиції, це все робочі місця, це все добробут українців. Шановні колеги! Всі гілки влади – і парламент, і Президент, і уряд – має сповідувати передусім національні інтереси України: безпека і оборона країни, робочі місця, фінансова стабільність, створення впевненості в завтрашньому дні для кожного громадянина; не красти перспективу у власного народу, а створювати нову перспективу, розширювати горизонти для Української держави. Тому ми маємо приймати ці промислові закони. Ми маємо відстоювати державницьку позицію по всіх реформах: не дати продати продати землі сільськогосподарського призначення, а зробити, щоб хазяїном був український фермер, який на ній живе і працює; не дати знищити пенсійну систему і медичну систему України, а зробити їх європейську модернізацію. До цього вас закликає команда фракції Радикальної партії. Дякую. Тарасюк Борис Іванович передає слово Іванову Крульку. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Днями Президент України заявив про необхідність термінового скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Безумовно, "Батьківщина" як опозиційна фракція вітає, що через 2,5 роки після введення цієї ганебної норми попереднім урядом Яценюка Президент України нарешті звернув увагу на те, що пенсії працюючих пенсіонерів оподатковуються у порушення Конституції України. В жодній країні світу пенсії не оподатковуються, в Україні пенсіонерам оподатковують пенсії. 22 квітня 2015 року, тобто більше як два роки тому назад, фракція "Батьківщина" зареєструвала дуже коротенький законопроект за номером 2698, який передбачає одну норму – відновити справедливість і відмінити оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, і відновити дію Конституції України. Цей законопроект пройшов всі комітети, цей законопроект готовий до розгляду в цьому сесійному залі. Якщо була така нагальна заява Президента, то ми просимо, шановний Голово Верховної Ради, як фракція "Батьківщини" негайно розглянути цей законопроект і прийняти його за основу і в цілому. Він готовий до розгляду. І давайте поставимо крапку на цій говорільні. Не треба розмовляти. Треба прийняти в цій сесійній залі законопроекти, які давно готові і які вирішують конкретні проблеми. Так само, як ми вимагаємо негайного прийняття законопроекту 4631. Цей законопроект відміняє те, щоб люди платили, сплачуючи комунальні послуги платили ще банку відсотки і пеню за те, щоб банк заробляв на комунальних послугах. Давайте приймемо цей коротенький законопроект. Він готовий до розгляду і фракція "Батьківщина" його подала. І врешті-решт, якщо дійсно так всі бажають підвищувати пенсії пенсіонерам, ми за те, щоб ці пенсії підвищувались. То давайте виконувати діючі закони. А саме: провести індексацію на рівень інфляції, який за ці роки сягнув більше 200 відсотків, і тоді пенсіонери матимуть нормальну пенсію, як це передбачено нормами діючого закону. Якщо ми вважаємо, що абсолютно несправедливо, коли одні пенсіонери отримують одну пенсію, інші другу, то давайте відновимо те, що робив уряд Юлії Тимошенко і повернемо березневе вирівнювання пенсій, трудових пенсій для пенсіонерів. І тоді ті пенсіонери, які вийшли раніше, отримуватимуть таку саму пенсію, як ті, що виходять зараз. Тому не треба видумувати велосипед. Будуть виконуватись діючі закони, не буде необхідності видумувати велосипед в українській державі. Дякую. Королевська Наталія Юріївна передає слово Вілкулу для виступу. Будь ласка. мабуть, найбільш болюче і обговорюване в суспільстві, це є проекти медичної та пенсійної реформи. Коли люди бачать ці розроблені владою проекти, вони просто бояться свого майбутнього. Всі чудово розуміють всі глибокі проблеми, які є сьогодні. І необхідність купувати медикаменти, і хабарі лікарям, і багато іншого. Але умовно постійні витрати: опалення, електрика, зарплата лікарям та інше оплачує все ж таки держава. І, якщо зараз людина, яка не може заплатити, потрапляє в лікарню, то допомога хоч в якомусь вигляді, але надається, навіть у маленькому селі. Ми проти реформи, суть якої в провадженні платної медицини, закриття медичних закладів у малих містах та селах, а в майбутньому – приватизації лікарень. Законопроект 6327 не визначає межі переліку і вартості платних медичних послуг. Але в Україні 60 відсотків населення, за даними ООН, живе за межею бідності. Тобто ті, хто не зможе заплатити, повинні вмирати. Тому треба шукати механізми, як збільшити фінансування, в тому числі через введення обов'язкової страхової медицини за рахунок роботодавця, а не просто знищувати те, що нехай і недофінансоване, але є. Що стосується пенсійної реформи, то її метою має стати підняття пенсій, а не підвищення пенсійного віку і зменшення кількості пенсіонерів. Як можна піднімати пенсійний вік в країні через механізм підвищення пенсійного стажу, в якій кожен четвертий, п'ятий або не має роботи, або не оформлений нормально, а 7 мільйонів українців через безробіття змушені працювати за кордоном. Запропоноване збільшення трудового стажу з 15 до 35 років – це замасковане підвищення пенсійного віку в найгіршому з можливих варіантів. Починаючи з 18-го року, для оформлення трудової пенсії в 60 років треба мати 25 років страхового стажу, а в 28-му – вже 35 років. Вже при першому різкому збільшенні страхового стажу до 25 років у наступному році реальний пенсійний вік зросте до 63-65 років. При середньому віку чоловіків у нашій країні 66 років багато до трудової пенсії не доживуть. Влада хоче, щоб у людей пенсії не було чи щоб не було пенсіонерів? Хто зможе докупити за 85 тисяч 5 років стажу? А якщо не буде потрібно стажу, то соціальна допомога – 400 гривень. Це знущання над людьми. Нам треба розвивати економіку, розвивати промисловість. І з цього брати гроші і підвищувати пенсії. Що для цього потрібно? Щоб була переобрана ця Рада, яка приймає такі закони. Будь ласка, 30 секунд. ВІЛКУЛ О.Ю. І щоб Рада і уряд були українськими, а не такі, які приймають документи під приїзд МВФ, а не працюють для поліпшення життя людей, і з людьми навіть не обговорюють свої експерименти. Дякую. І останні виступ Корчик Віталій Андрійович, заключний виступ, передає Олегу Медуниці. Будь ласка, пане Олег. 10:35:49 МЕДУНИЦЯ О.В. Олег Медуниця, "Народний фронт", місто Суми. Шановні народні депутати, шановний головуючий, хочу присвятити свій виступ тим бюджетним проблемам нерозв'язаним, які є зараз у нас державі. Хочу, щоб ми на наступному пленарному тижні виділили свій час у роботі Верховної Ради і розв'язали ті бюджетні проблеми, які вже розв'язані бюджетним комітетом, в якому я працюю. Адже нам необхідно терміново прийняти зміни до державного бюджету, до Бюджетного кодексу, які стосуються різних аспектів державного життя. Зокрема, у нас уже зараз є значна заборгованість перед підприємствами, які надають послуги у сфері ЖКГ по субсидіям. Комунальні і приватні підприємства не отримують кошти за свої послуги через те, що ми мало заклали на це коштів у держаному бюджеті. Є позиція уряду про те, щоб виділити додатково 15 мільярдів гривень на ці потреби. Нам необхідно втілити в життя позицію "Народного фронту" про виділення додаткових коштів на облаштування проекту "Стіна", на його реалізацію, на інженерні споруди, які передбачені цим проектом. Бо дуже часто з цієї трибуни лунають популістичні заклики, мов, де та "Стіна", де ті кошти, які були виділені. Насправді, коштів було виділено лише 15 відсотків В цьому році замість 300 мільйонів гривень було виділено лише 74 мільйона гривень. Тому необхідна зараз виділити 500 мільйонів гривень із коштів, які були направлені в державний бюджет в рамках спецконфіскацій для того, щоб продовжити облаштування інженерних споруд на російсько-українському кордоні. Нам необхідно прийняти зміни до Бюджетного кодексу. Ми дуже добре в державі започаткували експеримент, коли кошти, які надходять від перевиконання доходів від регіональних митниць йдуть в місцеві бюджети, які потім використовуються на будівництво доріг України. Але ці кошти не йдуть до… не йдуть на ремонт і будівництво комунальних доріг. Зараз у Верховній Раді зареєстровані зміни до Бюджетного кодексу за номером 6308, де автори представники всіх абсолютно депутатських фракцій, які є в цьому парламенті, щоб кошти ці пішли в тому числі і на дороги в містах адже зараз вони йдуть тільки на дороги державні і місцеві. Отже, нас чекає з вами плідна робота. І я хочу, щоб головуючий на наступний пленарний тиждень, керівники фракцій внесли в прядок денний… О.В. … щоби внесли в порядок денний нашої роботи саме бюджетні питання, які вимагають термінового вирішення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, через 3 хвилини ми вже перейдемо до порядку денного. І я прошу запросити усіх депутатів в зал, бо доведеться почати з голосування. А зараз зачитаю заяву, яка надійшла в президію Верховної Ради України від фракцій і групи про перерву, яку вони готові замінити виступом від трибуни. І я розумію, виступати буде Антон Яценко. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! І звертаюсь, перш за все, до лідерів фракцій, до засобів масової інформації. В Україні сьогодні склалась ситуація, що з травня фактично припинено фінансування лікування наших громадян за кордоном. Переважно мова йде про дітей в таких випадках як онкологія. І тому ці люди просто приречені вмирати, вони намагаються збирати кошти по волонтерах, по засобах масової інформації, але це повне неподобство. Я неодноразово наша група "Відродження" піднімали це питання на Дні Уряду, на інших заходах. І тому я прошу всіх до цього долучитися. Було декілька вже запитів народних депутатів, щоб негайно вони будуть вносити зараз зміни до бюджету, профінансувати нарівні не менш ніж 300 мільйонів гривень це лікування. Вмирають наші люди. Друга проблема така ж сама. От зараз до мене звернулося Міністерство охорони здоров'я як до народного депутата, щоб надали гроші на ендопротези суглобів. Сьогодні багато наших громадян просто приковані до ліжка, бо це держава має фінансувати і не фінансує. Я прошу і Голову Верховної Ради, і всіх народних депутатів до цього долучитися, щоб це питання було найближчим часом вирішене. Прошу всіх це підтримати. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. Першою у нас стоїть проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України (№ 6517). Колеги, я запропоную його розглянути за скороченою процедурою, якщо буде ваша воля і буде ваше рішення. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Будь ласка. Як завжди в середу ми починаємо з міждержавних наших угод, щоб ми змогли прийняти більше рішень сьогодні. Прошу підтримати ініціативу розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка, займайте робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Постанови про звернення до Європейського Парламенту (№ 6517), ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

134. Не встигли. Колеги, будь ласка, прошу всіх зайти в зал, сьогодні ще є питання охорони здоров'я і було би правильним, якби ми змогли до них встигнути дійти. Я прошу усіх зайняти місця і підтримати пропозицію.

Прошу приготуватись до голосування, я ще раз ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту (6517) за скороченою процедурою. Прошу підтримати, проголосувати, голосуємо.

Я поставлю ще раз на голосування, якщо не буде підемо по повній процедурі, тобто, востаннє поставлю ще раз на голосування пропозицію розгляду за скороченою, прошу зайняти робочі місця, зайти в зал, а не виходити. Прошу зайти і зайняти робочі місця. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту (номер 6517) ми розглянули за скороченою процедурою і кожен голос має значення, я прошу кожного взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо. За-143 Нема політичної волі залу на скорочену процедуру, і ми переходимо до розгляду за повною процедурою. І я запрошу до доповіді

Перш за все, хочу вам доповісти з чого народилася дана постанова і що стало передумовою. Насправді вже більше ніж рік ведуться діалоги і на даному етапі тріалог, тобто Європарламент, Європейська комісія і українська сторона, з приводу того, щоб розширити ті преференції, торгівельні преференції, які на сьогоднішній день має Україна в рамках зони вільної торгівлі. Це пов'язано з тим, що ще рік тому Європейською комісією було прийнято рішення про те, що у зв'язку з втратою Україною через російську агресію ринків, в тому числі і російських ринків, блокадою Російської Федерації також транзиту через її територію до Казахстану, Киргизстану і інших країн, Україна потерпає від значної втрати своїх попередніх, традиційно історичних, ринків, які склалися ще за часів радянського союзу і пострадянського періоду. У зв'язку з тим, що ми маємо на сьогоднішній день два ключових виклики, це війну Росії проти України, і у зв'язку з тим, що ми змушені переформатувати, власне, торгівельні ринки, Європейська комісія, беручи на себе, в тому числі, зобов'язання допомогти Україні в розширенні цих торгівельних ринків на території Європейського Союзу, фактично через рік підготувала проект рішення, який було внесено в Європейський парламент, і яким додатково мали надатися Україні, в рамках зони вільної торгівлі, торгівельні преференції. Ці торгівельні преференції, вони стосуються зокрема тих товарів, які на сьогоднішній день Україна вибирає в рамках квот, запропонованих, згідно ЗВТ, зони вільної торгівлі. Тобто це означає, що це ті квоти, по яким дійсно українські виробники є конкурентними і мають можливість ці квоти розширювати, мають можливість отримувати додаткові європейські ринки. Після того, як було підготовлено Європейською комісією даний проект рішення і він був внесений в Європарламент. Я від комітету була делегована на зустріч з Європейським парламентом, а також пані пані Микольська як представник Міністерства економіки. Там було проведено достатньо широку презентацію необхідності введення даних квот, даний преференцій додаткових. У нас мова, звичайно, йшла, що ми б хотіли отримати ці додаткові преференції на постійній основі. На даному етапі розглядаються строкові преференції, тобто на певний час. Проте, у зв'язку з внесенням певними депутатами, європейськими депутатами під час розгляду цього рішення змін до загального переліку, який був запропонований Європейською комісією. В результаті цих, фактично, пропозицій перелік був зменшений, зокрема, були внесені правки щодо вилучення положень про надання додаткових квот на пшеницю, а також було вилучено нульовий тариф на сечовину. Це ще раз, підкреслюю, ті товари, які є конкурентоздатними, де Україна є і де працюють саме середній бізнес, український середній бізнес, який особливо потребує підтримки, на відміну від великого, який вже сьогодні має європейські ринки. Так от, після зменшення цієї квоти в Європейському парламенті попередньо була проголосована пропозиція, яка не в повній мірі відповідає тій пропозиції, яку внесла Європейська комісія і на яку ми очікували. У зв'язку з цим Комітет європейської інтеграції, разом з Міністерством економіки обговорили можливість звернення з політичним зверненням від українського парламенту до Європейського парламенту, щоб вони підтримали рішення Європейської комісії, проект рішення, в повному обсязі, як він був запропонований в первинній редакції не виключаючи звідти жодних якихось товарів, або не виключаючи звідти жодних нульових тарифів. Таким чином ми вважаємо, що це буде ознакою, в тому числі, і політичною ознакою підтримки Європейського Союзу не тільки через введення санкцій відносно Російської Федерації, а в тому числі і через більш широку лібералізацію українських виробників, середнього, малого бізнесу в європейські ринки.

і в результаті Європейський парламент проголосує рішення без жодних виключень і без жодних зменшень для українських виробників торгівельних преференцій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатись на виступ… на питання до доповідача три хвилини надається, прошу провести запис. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Я би хотів до… насамперед загострити увагу в тому, що, дійсно, у нас зараз є втрата ринків від російської агресії і ми це прекрасно розуміємо. І те, що доповідач сказала, що слід переформувати ринки, це також ми повинні всі її підтримати в цьому і це є справедливо. Але я хотів би ще також задати запитання, яку основу товарів буде складати в цьому напрямку, яка основа, що основні товари, які повинні ми переформатувати на європейський ринок? Дякую. Дуже дякую за запитання. Ще раз підкреслюю, принцип, за яким принаймні ці додаткові преференції мають бути збільшені. Це принцип згідно діючої Угоди щодо зони вільної торгівлі. На сьогоднішній день ці квоти, які вже передбачені, тобто які нами експортуються за нульовим тарифом та Європейського Союзу це перша умова. А друга умова, це ті квоти, які Україна реально вибирає, тому що насправді Україна не по всім товарам вибирає квоти. І це означає, що Європейська комісія звернулась із пропозицією, що, дійсно, там, де Україна може отримати максимальний економічний ефект, в основному це товари, які є товарами агропромислової переробки, зокрема, це перероблені томати, в тому числі це кукурудза, це пшениця, сечовина, так, це правда, а також частина виробничих товарів, зокрема, це взуття. Дякую вам. Будь ласка, Долженков Олександр. проекту постанови. Якщо говорити більш простою мовою, то виглядає наступним чином. По-перше, Угода про асоціацію дії щодо продукції агропромислового комплексу, оскільки вона є найбільш конкуренто здатною, це по-перше. По-друге, по тим позиціям, які маємо... в яких маємо досить суттєвий експортний потенціал, зокрема, пшеницю, українські… наші європейські колеги взагалі проігнорували і відповідно не підтримали підвищення зазначених квот. А в мене питання, ви зараз говорите про те, що ми звертаємося до Європарламенту, виходячи із засобів масової інформації, інформаційних ресурсів Європарламенту, вони вже проголосували за пропозиції комісії. Так для чого тоді ми зараз будемо в цьому парламенті голосувати цей проект постанови, оскільки, наскільки

По-перше, я маю трошки виправити, щоб не було викривлено в інформаційному просторі. Нам не відмовили щодо пшениці, навпаки – зберігається квота. Єдине що, що ми просили сто тисяч тонн, нам на сьогоднішній день затвердили 65 тисяч тонн додатково, тобто це не відмова, це просто зменшення від того, що ми просили, що пропонувала Європейська комісія. А що стосується вашого питання, то тому я і просила, народні депутати ознайомтесь, будь ласка, із проектом звернення. В цьому проекті звернення чітко зазначено, що ми просимо можливість повторного розгляду проекту даного рішення.

збільшити квоти на нашу продукцію в країни ЄС, особливо якщо це стосується сільського господарства, бо 40 відсотків експорту продукції відбувається саме за рахунок нашого сільського господарства і мені здається, що ви проком... важливо, що ви прокоментували питання. У нас сьогодні є квота 950 тисяч тонн пшениці. У нас на наступний рік буде 65 або збільшено на 65? Це досить важливо для товаровиробників, бо квоти на кукурудзу, на зернові і технічні культури замалі сьогодні безпосередньо в країни ЄС. Це не надає можливість нам покривати те, що ми втратили. І друге. Скажіть, будь ласка, є у нас якісь сьогодні розрахунки, яким чином будуть збільшуватися квоти на 19-й, на 20-й, там на 21-й рік? Для того, щоби наші товаровиробники, товаровиробники, наш бізнес розумів безпосередньо, як запускати їхні потужності і переробні підприємства на ті квоти, збільшені квоти, які будуть нам пропонувати. Чи є безпосередньо цей ланцюг? Щоби ми це розуміли. Дякую. Дуже дякую за запитання. Дійсно. Ще раз дуже конкретно повторюю. Мова йде виключно про додаткові преференції. Це означає, що всі ті квоти, які ми маємо на сьогоднішній день, вони, однозначно, зберігаються. Ми отримаємо додаткові квоти. Те, що ми просили додатково, це 100 тисяч. Наразі зараз нам затвердили 65 тисяч додатково до тих квот, які ми маємо на сьогоднішній день. Тобто жодним чином це не зменшення буде, в будь-якому випадку це буде збільшення. Просто ми зараз хочемо скористатися можливістю і зробити це збільшенням максимальним з тієї точки зору, що Європейська комісія погодила 100 тисяч, а не 65. Тепер що стосується подальших розрахунків. На даному етапі це рішення буде діяти протягом трьох років. Чому для нас дуже важливо, щоб це були максимальні зараз затверджені квоти? Тому що це стане основою подальшого триалогу для можливості розширення квот в рамках зони вільної торгівлі. Ми маємо враховувати, що на сьогоднішній день Україна як сторона договору по Угоді про асоціації і в тому числі зони вільної торгівлі як складової… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. розширення існуючих на сьогоднішній день квот я крок для подальших перемовин щодо більш широкого розширення і відкриття нових квот, де Україна є конкурентоздатною. Дякую, пане Олена. Зараз ми переходимо до розділу "Виступи від фракцій і груп". І я прошу провести запис на виступи від фракцій і груп, будь ласка.

Дякую, Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги! Кожен з нас, напевно, чітко усвідомлює, що якщо ми хочемо добитись в довгостроковій перспективі економічного росту, то за рахунок внутрішнього ринку нам навряд чи це сьогодні вдасться. І тому, напевно, найбільш вдалою альтернативою це саме є ріст українського експорту і експорту саме в країни Європейського Союзу. Чи є достатніми і чи є політика Міністерства економіки абсолютно виправданою в частині лобіювання українських квот на експорт до Європейського Союзу. На моє глибоке переконання, сьогодні така політика є недостатньою і ми повинні робити

я хочу зауважити, що нам, крім того, що ми приймаємо відповідні звернення, нам треба думати над тим, як посилювати нашу внутрішню інфраструктуру, яка сприятиме українському експорту. Тому що сьогодні особливо малим і середнім підприємствам надзвичайно складно отримати, для прикладу, інформацію про можливості експорту своїх товарів в країни Європейського Союзу. Сьогодні українському виробнику надзвичайно складно пройти відповідну сертифікацію для того, щоб отримати можливості для експорту своєї продукції в Європейський Союз. Сьогодні український бізнес, першу чергу малий і середній бізнес, позбавлений по суті інструментів довгострокового кредитування для того, щоб отримати можливість, в тому числі експортувати продукцію. Саме тому поряд із зверненнями до Європейського Союзу нам сьогодні потрібно думати над тим, як посилювати інфраструктуру українського вітчизняного бізнесу і посилювати спроможність підтримці українського експорту, і на це повинні бути спрямовані зусилля як українського уряду, так і українського парламенту. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. 11:00:40 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда вимагає від влади проводити політику економічного націоналізму. Будь-які угоди, які підписуються на зовнішній арені, повинні переслідувати одну мету – створення робочих місць для українців, щоб наші люди мали можливість заробляти. На превеликий жаль, нинішня влада проводить політику консервації бідності і перетворення України на сировинний придаток. Уряд в обмін на черговий кредит від Єврокомісії бере зобов'язання скасувати наш мораторій, який наша команда добилася тут, у парламенті, про заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляка. Це означає, що тисячі і тисячі українців залишаться без роботи в Україні і далі будуть безбожно вирубувати від Карпат до Чернігівщині наш ліс. Минулого тижня парламент проголосував наш законопроект, щоб не дати можливості вивозити з України металолом, щоб завантажувати сировиною наші вітчизняні металургійні підприємства. Єврокомісія знову на нас тисне, щоб ми дозволили вивозити металолом. Це означає, що 300 тисяч людей, які працюють у вітчизняній металургійній галузі, будуть місяцями простоювати без роботи, підприємства в Маріуполі, в Запоріжжі, в Дніпрі, а ми будемо металолом вивозити за кордон, щоб іноземні робітники мали роботу. Хіба це політика захисту національних інтересів? Ні. Завтра Президент України Петро Порошенко, за моєю інформацією, буде в Брюсселі, де буде обговорювати в тому числі і питання накладення вето на металолом і можливості дозволити вивіз з України лісу. Я закликаю Президента Порошенка у переговорах з міжнародними партнерами демонструвати не гнучкі спини, а захист національних інтересів України, яких він має твердо і неухильно дотримуватися. Неможна Україну перетворювати на сировинний придаток. Неможна з України вивозити зерно, необроблений ліс і металолом. Хочуть наше зерно, хочуть наш метал, хочуть наш ліс, приводьте в Україну нове обладнання, ставте тут, створюйте робочі місця для українців, переробляйте і вивозьте готову продукцію. Але ключове це не лише сподіватися на міжнародних партнерів, а самим робити свою роботу. Нам треба радикальна модернізація основних фондів. Наша промисловість надзвичайно застаріла, величезна енергозатратність. Тому єдина можливість – це модернізація. Саме тому команда Радикальної партії партії пропонує звільнити від будь-яких податків нове технологічне обладнання для того, щоб модернізувати нашу промисловість, щоб українці мали роботу і зарплату, а не побиралися як бомжі. Від "Народного фронту" – Кодола Олександр. Будь ласка. Друзі, реально не бачу, не взяв окулярів. Кодола Олександр нехай передасть слово. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, безумовно, що представництво нашої української продукції в світі, експорт нашої продукції – це основна перспектива і мета для кожного з нас. Саме тому фракція "Народного фронту" одноголосно підтримує це звернення і проголосує за Постанову щодо запровадження додаткових торгівельних преференцій Євросоюзу товарам, які походять з України. Дякую.

Шановні колеги, фракція "Самопоміч", звичайно, підтримує зазначене звернення абсолютне справедливе в умовах, коли Україна веде війну з агресором, ми повинні робити все для того, щоб тиснути і співпрацювати, і вести переговори з нашими партнерами торговими, відкривати нові ринки і показувати. Демонструвати потенціал нашої продукції, конкурентоздатної нашої продукції. з іншого боку, шановні колеги, давайте також не забувати, що вже понад 25 років ми з вами говоримо про славнозвісний український потенціал і не задаємо собі питання: а, що ми самі як влада, як всі громадяни зробили для того, щоб цей потенціал повністю розкрити, щоб створити належні умови в плані і законодавства, і боротьби з корупцією, і належної судової системи, щоб права власності на майно були захищені, щоб наші підприємці, в тому числі малі і середні підприємці, і великі підприємства могли отримувати дешеві ресурси і створювати ті так звані конкурентоздатні продукти, які пізніше можна було б експортувати, їздити на конференції, їздити на виставки і показувати їх усьому світу? На жаль, ми зробили небагато і зробили небагато через те, що всі ці роки наша економіка, наша країна залишається закритою для зовнішніх, в першу чергу, інвестицій, для сучасних технологій, обладнання, яке, власне, і може зробити нашу продукцію конкурентоздатною. Але є інші проблеми. Сьогодні говорили колеги також про проблеми, які стосуються інфраструктури. Ми сьогодні фізично не маємо можливості возити товари за кордон, тому що немає залізничних сполучень, досі не підписана Угода про спільний авіаційний простір, яка би дала можливість компаніям-лоукостам зайти на український ринок і дати можливість малим і середнім підприємцям їздити на захід, в європейські країни спілкуватися зі своїми партнерами, існують корупційні схеми пов'язані з так званими дозволами на… для транспортних експедиційних компаній. Всі часи незалежності України ці дозволи дивним чином вже закінчувалися у вересні, а після того з'являлися компанії посередники, які за грубі гроші знаходили можливості дозволи перевізникам української продукції на експорт видавати. Якось в наш час після Майдану, ці дозволи почали закінчуватися вже в березні. І тут я хотів би звернутися до Міністерства інфраструктури, провести належним чином розслідування цієї ситуації, викрити корупційні схеми, і дати можливість транспортним компаніям возити нашу продукцію закордон. Тому шановні колеги, давайте підтримаємо це звернення, але не забуваємо про домашню роботу, яку ми всі разом, і Україна загалом, повинні зробити також. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Німченко Василь Іванович

нашего промышленного потенциала. Упало промышленное производство. Несмотря на подписанное соглашение, экономическое соглашение с Европейским Союзом, за это время на 20

кардинально решать вопросы, необходимо принимать совсем другое обращение, проект которого зарегистрировал "Оппозиционный блок". Необходима большая работа МИДа, необходима серьезнейшая работа нашего правительства. Мы предлагаем проголосовать проект обращения

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Досить важливо втрату російських ринків компенсувати тотальною нашою торгівлею з країнами ЄС.

в ЄС ми експортуємо 37 відсотків нашої продукції, в Росію ми експортуємо 10, але це сьогодні прямі відносини. А що робити з такими нашими формулами "Роттердам плюс" і "хаб плюс", де ми фактично купляємо вугілля і газ російський тільки за європейськими цінами. Хочу сказати, до експорт до РФ зріс за даними січень-квітень на 54 і сьогодні це складає майже 540 мільярдів. В контексті: Індія – 530, Туреччина – 415, Польща безпосередньо – 400. Окремо хочу сказати, що в структурі нашого експорту є продукція сільського господарства, майже 40 відсотків. Але ми знаємо, що неможливо зробити якісну сільськогосподарську продукцію, коли в тебе нема просто мінеральних добрив, сьогодні ринок мінеральних добрив добрив в Україні вмирає. Ми експортуємо мінеральне добриво на 30 мільярдів гривень, до речі, наша хімічна промисловість могла б спокійно забезпечити майже на 21. І що ми робимо? Ми закупаємо майже 70 відсотків імпорту, йде з Росії, у російських компаній, що прямо впливає на нашу економіку і на національну, і продовольчу безпеку. А якщо вони зупинять відвантаження хімічних добрив, мінеральних добрив в Україну, що буде? Колеги, і хочу сказати, що ця тенденція іде на збільшення. Але, разом з тим, хочу кожному нагадати, що Європейський Союз – це не тільки квоти і торгівля, Європейський Союз – це наше з вами обличчя, це демократія, це верховенство права. Знаєте, як можна казати про європейські обличчя, коли у нас сьогодні знищують опозицію? Сьогодні відбувається тотальний тиск на лідерів опозиції. Вспоминають Тимошенко 20, 30 років тому, що десь було, якійсь американські суди. Але це єдиний політик, який без віз їздить спокійно до Сполучених штатів, який зустрічається з Президентом Сполучених штатів це є вирок американців з приводу того, як працював уряд. Я хочу нагадати за газові угоди. Колеги, а хіба не суд має визначати винність, не комітет, а суд? Сьогодні це Тимошенко, сьогодні це Садовий і наша фракція підтримала. І я, до речі, хочу сказати, що багато депутатів підходило і підтримувало Олега Березюка, давайте мати європейське обличчя і давайте зупинимо тиск на опозицію. Наступний розділ обговорення це є виступи від народних депутатів. Надається, згідно Регламенту, 15 хвилин і я прошу бажаючих виступити, провести запис на виступи від народних депутатів, будь ласка.

ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую. Шановні колеги! Шановні українські громадяни! Який проект документу зараз розглядається? Справа в тім, що я ще раз повторюю, що жодного економічного зиску від прийняття цього документу не буде. Тому що фактично Європарламент вже підтримав пропозиції комісії з певними застереженнями, які стосуються української м'якої пшениці, які стосуються оброблених томатів та сечовини. Європарламент – це не український парламент, який переголосовує декілька разів за свої рішення. В даному випадку я говорю про те, що нам необхідно взяти за основу принципіально інший підхід, нам необхідно або скасовувати ці квоти торгівельні, або взагалі їх збільшувати, але не на 50-65 або 100 тисяч тонн, а на мільйони тонн. Ви тільки вдумайтесь, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС про створення вільної та всеосяжної зони торгівлі. Встановлені на основний український експортний потенціал товарні пропозиції наступні квоти: 950 тисяч пшениця, при цьому експорт 14 мільйонів тонн, 650 тисяч кукурудза, при цьому експортний потенціал 18 мільйонів тонн, 250 тисяч ячмінь, при цьому експортний потенціал 4,5-5 мільйонів тонн. Ви ж бачите, що експортний потенціал та відповідні квоти вони не відповідають інтересам українського товаровиробника. На жаль, те, що в залі пленарного засіданні в 2014 році під час підписання політичної та економічної частини Угоди про асоціацію дуже багато присутніх депутатів, які зараз формують коаліцію нам кричали про те, що буде жити краще, обійдемось без східного сусіда, обійдемось без ринків СНД, а насправді виявляється зовсім по іншому. Чому? Тому що в 13-14-му році експорт до ЄС 15-16 мільярдів, в 2016 році експорт до ЄС 13 мільярдів, де ж економічний ефект від Угоди про асоціацію? На жаль, це профанація. На жаль, через ці квоти, за допомогою яких європейські колеги захистили у своїх товаровиробників, але, на жаль, це не є захистом або відстоюванням інтересів українського товаровиробника. На жаль, Угода про асоціацію не має відповідного економічного зиску щодо продукції промисловості, щодо продукції з більш високою доданою вартістю, тому що ми не пройшли процедури сертифікації ми не можемо проходити, оскільки це в наслідок історичних причин у нас по-іншому розвивалась галузь машинобудування, авіабудування, ракетобудування іншої галузі тяжкої Ми констатуємо, що на тих умовах, які підписані в 2014 році, угода є невигідною Дати завершити 30 секунд? Не треба так, добре. Дякую. Отже, Чижмарь передає слово для виступу Ігорю Мосійчуку, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно, говорити зараз можна дуже багато про виконання чи не виконання Асоціації про зону вільної торгівлі. Але перш за все я хотів би, щоб ми поставили декілька питань перед самими собою, перш за все необхідно чесно сказати, як ми можемо звертатись до іноземних партнерів, якщо, наприклад, вводяться санкції проти Бабакова, а в Україні Бабаков володіє обленерго. Це можливо? Як за кордоном на це можуть дивитись. Ми вимагаємо санкції за Крим, і в той же час апеляційний суд міста Києва скасовує Постанову уряду про заборону торгівлі з Кримом, як таке буває? Скоро "печерний" суд скасує Постанову парламенту про самоусунення Януковича. Далі. А давайте, тут багато зараз говорять про бурштин, я не знаю і це має встановити суд, прокуратура, чи винні народні депутати, яких в цьому звинувачують. Але я точно знаю, що винні всі ті, хто не голосував за легалізацію бурштину. Тому що мільярди, мільярди знаходяться в тіні. І ми хочемо, щоб Захід нормально на нас дивися? Ні. Що пропонує наша команда Радикальної партії Олега Ляшка? Ми пропонуємо не ходити по світу і випрошувати квоти, а модернізувати українську економіку, модернізувати за рахунок того, щоб дозволити безмитне ввезення обладнання, на якому буде запущена модернізована економіка. Ми наполягаємо на політиці економічного націоналізму, протекціоналізму, коли український виробник, коли людина праці, українська, буде понад усе для уряду, а не їздити по європам, москвам. Спочатку навколішках перед Путіним повзали, зараз – в брюсселях, у вашингтонах. Це неприйнятно! Інтереси Києва, інтереси українця мають бути понад усе. Слава Україні! Мороко Юрій Миколайович передає слово для виступу Гусаку. З трибуни, будь ласка. Шановні українці, шановні колеги, шановний Голово! Ми дуже уважно прослухали представлення цієї постанови. І я хотів би звернути звернути увагу і ще раз нагадати про кілька цифр. В 2013 році до укладення Угоди про асоціацію, до, як нам кажуть, великих успіхів на шляху євроінтеграції України, експорт з України до країн ЄС становив 16,8 мільярда доларів США. У 2016 році після великих успіхів, після роботи цієї влади експорт в країни ЄС становив 13,5 мільярдів доларів США. Ми маємо падіння на 20 відсотків. Я наголошую, це не загальний експорт України. Це не втрата ринків через конфлікт з Росією, а це падіння експорту до країн ЄС. Вітаю. Далі. Тут дуже багато говорили про великі успіхи України у збільшенні квот, зокрема на пшеницю. І доповідаючий казав: "Ми просили. Ми добилися. Але ми просили 100 тисяч тонн збільшення, а нам дали лише 60". Шановні колеги, загальний експорт пшениці з України в 2016 році становив 18 мільйонів тонн. Тобто чи 100 тисяч тонн, чи 60 тисяч тонн – це краплина в морі і жодним чином не вирішить проблему української економіки. Я хотів би наголосити, що це падіння експорту немає нічого дивного. Бо нинішня влада і особливо виконавча влада, починаючи з 2014 року взагалі майже не займається проблемами економіки, проблемами виробництва, проблемами реального сектору. Ми маємо падіння експорту, бо у нас, зокрема, не працює "Укрзалізниця". Часто-густо ту ж пшеницю або ту ж залізну руду, або той же метал або інші продукти українського експорту просто не можна довозити до портів, бо в "Укрзалізниці" немає або рельсів, або локомотивів, або, якщо є локомотиви, немає дизельного палива. Останній кричущий випадок, коли в Європі зупинили залізничний перехід на ремонт, "Укрзалізниця" пропустила вагони з російською рудою, у той час як українські виробники були змушені на цей час скоротити виробництво. Виникає питання: на кого вона взагалі працює? Тому ми ще раз вкотре закликаємо український парламент зайнятися проблемами реального сектору економіки. Дякую. Шановні колеги, хочу повідомити, що голосування відбудеться через 6 хвилин. Ще два виступи. І я звертаюся до голів фракцій, до Секретаріату Верховної Ради повідомити депутатів, що через 5 хвилин відбудеться прийняття рішення, щоб вони прибули в зал для голосування. Зараз я надаю слово для виступу: Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Надзвичайно важливе питання нарешті ми обговорюємо в парламенті. Адже створення робочих місць для українців, зміцнення економіки нашої рідної країни, розширення зовнішнього і внутрішнього ринку – це ключові питання, які треба вирішувати з однією метою. Це єдина можливість вирвати

масової бідності українців. Це можливо зробити за однієї умови. Радикальна зміна економічної політики. Радикальна зміна грошово-кредитної політики. Щоб наш бізнес мав можливість брати дешеві кредити, бути конкурентоздатними. А держава має створювати умови для протекціонізму власного національного виробника на внутрішньому ринку і на зовнішніх ринках. Угода про асоціацію, про зону вільної торгівлі з Євросоюзом показала, що вона має бути бути переглянутою. Адже квоти по багатьох позиціях товарів, в першу чергу, по сільськогосподарських товарах, вони є мізерними. Це не Угода про зону вільної торгівлі, це шпарина, куди нам носа не дають просунути. Тому я вимагаю від уряду ініціювати початок переговорів про перегляд Угоди про зону вільної торгівлі. Вчора Президент України Порошенко зустрічався з Президентом Трампом. Я сподіваюсь, що крім безпекових питань, крім виконання Сполученими Штатами своїх своїх гарантій за Будапештським меморандумом, обговорювалось, не знаю, чи обговорювали. Але, якби я був на місці Президента Порошенка, я б точно підняв би питання, це виконання Сполученими Штатами в тому числі і економічних гарантій, які вони давали Україні за Будапештським меморандумом. Хочу сказати, що сьогодні Сполучені Штати вклали в Україну прямих інвестицій усього 700 мільйонів доларів, 13 місце серед інвесторів. Тому, я думаю, що сьогодні на часі ставити питання про укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами Америки. Нам треба американський ринок, який великий, який всеосяжний, який конкурентоздатний, і, головне, там є гроші. Ми закликаємо сюди від слів до діла приходити інвестиції, вкладати тут гроші і створювати робочі місця. Крім європейського ринку є іранський ринок після санкцій, азіатські ринки. Саме тому команда Радикальної партії добилася створення експортного кредитного агентства, щоб підтримувати національних виробників. Саме тому ми добиваємося зараз прийняття Закону про індустріальні щоб наш бізнес мав конкурентні переваги і порівняно з іноземними виробниками. Наше ключове завдання – робочі місця для українців, зарплата для українців і гідне життя. Дякую. Колеги, через 3-4 хвилини відбудеться голосування. Я, справді, прошу усі фракції зв'язатися зі своїми народними депутатами, які не є зараз в залі, ця постанова є важливою,і тому неприйнятно, щоб ми не змогли її прийняти і підтримати. І я просто як ведучий буду ставити на голосування і чекати, поки не зберуться депутати в залі. Давайте краще зараз ми максимально змобілізуємося і запросимо депутатів в зал. я запрошую до слова Ганну Гопко. Єднак Остап передає їй слово для виступу. Будь ласка, пані Ганно. 11:29:01 ГОПКО Г.М. Доброго дня, шановні колеги! Я хочу поінформувати, що вчора в Бундестазі відбулися слухання на тему: "Історична відповідальність Німеччини перед Україною". Кремлівська пропаганда системно створює враження, що німецька наступальна війна проводилася виключно проти Росії. І тому дуже важливо, що в Бундестазі зараз говорять про мільйони жертв в Україні, які тоді постраждали, і німці якраз і говорять про відповідальність. І мені приємно було, що вчора і в понеділок, впродовж двох днів, разом із колишніми колишніми прем'єр-міністрами Литви, які представляють різні політичні партії, соціал-демократи і консерватори, вони об'єдналися з простою метою – говорити з німецькими політиками про європейський або литовський план для України на 2017-2020 роки. Це своєрідний "план Маршалла" для України, який повоєнна Європа після Другої світової війни в 47-му році отримала для того, щоб мати економічне відновлення, для того, щоб комуністична чума серед збіднілого населення Італії, Франції не поширювалася завдяки інвестиціям. І тому я думаю, що сьогодні, коли ми обговорюємо проект Звернення, який треба підтримати, щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України, я дуже сподіваюся, що після успішного візиту спікера спікера нашого парламенту пана Андрія Парубія у Вашингтон, після успішного візиту Президента Порошенка і далі буде візит в Брюссель, ми маємо об'єднатися всі в цьому парламенті для того, спільно разом діяти, забезпечити реформи, ефективну боротьбу з корупцією, для того, щоб в усіх ключових точках світових столиць вимагати Плану інвестицій в середній і малих бізнес. Можемо його умовно назвати "план Маршалла", але те економічне зростання, яке ми побачили в 2017 році, 2,3 зважаючи, що 5 відсотків ВВП ми витрачаємо на армію, на наш захист і оборону, нам недостатньо для того, щоб забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу. Тому зараз разом з литовцями, поляками, ми вже провели візит у Вашингтон, зараз був Берлін, буде Брюссель, ми просимо про те, щоб зараз був окремий план, не кредити МВФ, не макрофінансова допомога, а саме: масштабний інвестиційний пакет в ключові сектори економіки, які допоможуть малому і середньому бізнесу створити робочі місця, активному класу українців не виїжджати за кодон, працювати тут і найголовніше – розвивати ті сектори економіки, які дадуть високу додану вартість, це космічна галузь, це ІТ, це інновації, і підтримують наших українців талановитих, високоінтелектуальних, і підтримають розвиток України. Тому я хочу подякувати литовським друзям за ініціативу литовського "Плану для України 2017-2020", за їхню принципову позицію і їхні візити у Вашингтон, Берлін, Брюссель. Давайте формувати коаліцію друзів України, які будуть допомагати нам, економічному зростанню. Слава Україні! Дякую. Дякую вам. Колеги, розділ "виступи від народних депутатів" завершений. Я прошу заходити в зал. Колеги, подивіться на табло, час є завершений, я себе веду чесно. І прошу зараз займати робочі місця. Я бачу, ще депутати, дехто підходить. Зараз заключне слово Сотник Олена Сергіївна. Я не бачу. Пані Олена. В Кабміні? це сумно, я скажу, під час голосування. Отже, колеги, я з вашого дозволу проведу спочатку голосування рейтингове, щоб ми побачили, який в нас є потенціал, а потім будемо дочікуватись, а потім, якщо не буде достатньо голосів, будемо чекати наших колег. Я знаю, я чому кажу, зараз буде тільки рейтингове голосування. Будь ласка, прошу зайти в зал. Давайте Марія Іонова, одна хвилина, представник комітету, який, власне, постанову і готував. Будь ласка, Марія Іонова, одна хвилина. І прошу заходити в зал. Дякую. Шановний головуючий! Шановні колеги! Ще раз звертаю увагу, що це наше політичне звернення. І ми тут почули про те, що угода якась не така 2014 року. Це ринок, де 500 мільйонів споживачів. І, щоб ми і наш уряд боровся за збільшення квоти, за збільшення преференцій, ми маємо привести у відповідність наше законодавство до стандартів Європейського Союзу, товари наші, щоб були конкурентними. Тому це наше внутрішнє теж домашнє завдання. Це все написано в Угоді про асоціацію. Нам просто її треба виконувати. Тому, будь ласка, давайте просто виконаємо свою внутрішню домашню роботу. Дякую. Дякую. Отже, наголошую, я поставлю спочатку рейтингове голосування, щоб ми бачили чи є достатня підтримка. Якщо голосів буде недостатньо, будемо збирати депутатів. Я прошу усіх взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування, на рейтингове голосування проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. 228. Добре. Отже, я прошу бути на місцях, бо голосів є достатньо, але на межі. І ми переходимо до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Звернення до Європейського Парламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України (№ 6517) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Я прошу всіх зайти в зал. Колеги, зараз я поставлю на повернення, ви, будь ласка, змобілізуйте, хто вийшов, кого не було. Готові? Будь ласка, заходьте. Отже, я ставлю на голосування пропозицію… Ідуть єврооптимісти, це добре. Отже, я ставляю пропозицію… Я почекаю Мустафа. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови (6517). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Один голос. Ну, я бачив, я бачив як… Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування (я бачу, так) пропозицію повернутись до проекту Постанови 6517. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. За-229 І ще раз ставлю проект Постанови 6517 за основу і в цілому. Колеги, кожен голос має значення, не виходьте. Прошу підтримати 6517 за основу і в цілому, прошу проголосувати, прошу підтримати злагоджено і організовано.

Отже, колеги, зараз у нас наступний є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (3579) і я прошу проголосувати за розгляд його за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-178 Рішення прийняте. І я прошу, тільки дуже динамічно розглядати його. я запрошую до доповіді Уповноваженого Президент України з прав дитини Кулебу Миколу Миколайовича. А ви будете з місця виступати, чи з трибуни? Давайте з трибуни.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (реєстраційний номер 3579), внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний. Розробка цього закону обумовлена багатьма факторами, які призводять до порушення прав дітей на безпеку, життя, здоров'я та розвиток. Сьогодні майже 12 відсотків дитячого населення України постраждали від окупації Криму, від військової агресії з боку Росії на сході України. Майже 600 тисяч дітей, які залишилися на окупованій території, майже 240 тисяч дітей сьогодні є внутрішньо переміщеними особами, також майже 100 тисяч дітей сьогодні проживають в зоні зіткнення. За таких умов питання захисту дітей, забезпечення їх прав та законних інтересів набули першочергового значення і потребують перегляду усталених підходів до питань національної безпеки. Від того чи зможемо ми захистити наших дітей залежить майбутнє нашої держави. Запропоновані Президентом України зміни до законів України про основи національної безпеки України та про засади внутрішньої і зовнішньої політики, спрямовані на посилення державних гарантій та механізмів захисту дітей від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності держави. З цією метою главою держави пропонується, регламентувати, що охорона дитинства є однією з важливих складових національних інтересів України, встановити, що збереження та зміцнення інституту сім'ї є пріоритетним напрямком діяльності держави, від якого залежить сталий розвиток і існування суспільства. Визначити, що однією з основних загроз національних інтересів, національній безпеці України є зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед, дітей внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, а також встановити, що основними засадами внутрішньої політики України… Будь ласка, 30 секунд. а також недопущення насильства стосовно дітей, втягування їх в злочинну діяльність. Тому, шановні колеги, прийняття даного законопроекту та реалізація його положень сприятиме посиленню державних гарантій безпеки дітей шляхом створення сприятливих, стабільних, безпечних умов для їх повноцінного життя і розвитку. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань сім'ї молодіжної політики спорту Спориш Іван Дмитрович. Будь ласка, тільки лаконічно, пане Іван. дійсно говоримо про посилення гарантій безпеки дітей. Комітет розглянув даний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей, поданий Президентом України. Законопроект розроблено з метою посилення державних гарантій безпеки дітей від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності. Головне науково-експерте управління Апарату Верховної Ради висловив низку зауважень щодо законопроекту, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Під час обговорення законопроекту члени комітету наголосили на тому, що питання захисту прав дитини обов'язково мають бути закріплені в законах, що регулюють питання національної безпеки України та засади внутрішньої і зовнішньої політики. Водночас члени комітету запропонували при прийнятті законопроекту за основу внести зміни до Преамбули та статті 4 Закону України "Про охорону дитинства", що визначають охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки

Також враховуючи зауваження Головного науково-експертного управління пропонується вилучити два абзаци з тексту законопроекту, що стосуються змін до Закону України "Про основи національної безпеки України". Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу з врахуванням пропозицій комітету. Дані зауваження висловлені і викладені в проекті постанови, прошу підтримати, адже мова йде про захист дітей у військовому конфлікті, бродяжництві, безпритульності, злиденності і таке інше, і даний законопроект діє по… Даний законопроект діє по всій території України, це не тільки у місцях, там, на сході і таке інше. Тому я думаю, що ми повинні об'єднати сьогоднішній зал і проголосувати за дану постанову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. закликаю до лаконічності у нас наступний законопроект дуже важливий і дуже короткий, щоб ми змогли до нього дійти. Будь ласка, прошу проведіть запис: два – за, два – проти. І дуже закликаю всіх до короткого обговорення.

Дякую. Олексій Порошенко, 12 виборчий округ, Вінниччина. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" вважає беззаперечним обов'язок парламенту підтримати цей проект закону, тому будемо голосувати за нього в першому читанні. Тут мова йде про посилення захисту дітей, особливо тих категорій, що потребують підвищеної уваги з боку держави. Зокрема, зростання дитячої бездоглядності, безпритульність, порушення права дітей, збільшення кількості сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування пропонується прирівняти на законодавчому рівні до загроз національним інтересам та національній безпеці України. Окрему увагу в законі приділено базовій складовій державі сім'ї. Пропонується зміцнювати інститут сім'ї, що сприятиме повноцінному життю і розвитку дитини у сімейному оточенні. Важливо закріплення положень про недопущення насильства стосовно дітей та залучення їх до робіт у злочинну діяльність на рівні законодавства про національну безпеку. Очевидно, що цей законопроект важливий та закладає законодавчу основу для подальшої роботи в посиленні безпеки і захисту прав дітей, не можна його ігнорувати. Тому ще раз закликаю всіх одностайно його підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Самопоміч" – Костенко Павло Петрович. Прошу передати слово Анні Романовій. 11:47:14 РОМАНОВА А.А. Анна Романова, "Об'єднання "Самопоміч". "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати завжди кожен законопроект, який посилює права та гарантії дітей. До тих жахливих цифр, які нам озвучив уповноважений Президента, хотілося б додати для всіх депутатів, для колег наступні. За всі роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі. Майже 106 тисяч дітей на сьогодні знаходяться в інтернатних закладах, але, лише вдумайтесь, 92 відсотки з тих дітей мають батьків і лише 8 відсотків дітей – це сироти. Також Україна посіла ганебне 186 місце за рівнем народжуваності. На сьогодні Україна також займає ганебне друге місце за рівнем смертності в усьому світі і нас обігнало лише Лесото. Також кожні три дні 250 дітей потрапляють до інтернатних закладів і переважно через бідність. Понад 600 тисяч дітей на сьогодні знаходяться в скрутних життєвих обставинах. Всі ми пам'ятаємо ті випадки, які просто прозвучали на всю країну, це коли мати знущалася над п'ятирічним Сашком, вона вибивала йому молотком зуби і при цьому батько мовчав, соціальні працівники мовчали, також мовчали педагоги, Сашко не ходив до дитячого садочку і це нікого не збентежило. Якщо ми зараз не введемо пакет законопроектів, які вводять захист дітей в сферу національних інтересів, національної безпеки – ми завтра можемо втратити країну. Також з посиленням державних гарантій щодо ми маємо наступним кроком прийняти ряд законопроектів, які посилюють відповідальність батьків, педагогів та соціальних працівників за бездіяльність для того, щоб ми завжди не перекладали відповідальність за те, що останеться, за те, що діти... За те, щоб ми не перекладали відповідальність за ті випадки дитячої смертності або на сім'ї, або на самих же дітей для того, щоб завжди дорослі відповідали за бездіяльність і ми захистили своїх дітей. Дякую. Прошу всіх проголосувати. Дякую. Колеги, хочу повідомити, через 2-3 хвилини відбудеться голосування. Я прошу і секретаріат Верховної Ради, і депутатів, запрошую депутатів в зал приготуватися до голосування. Лозовий, дві хвилини, потім – Івченко, одну хвилину, і на тому завершуємо, тобто через три хвилини ми переходимо до голосування. Будь ласка, Андрій Лозовий. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я не буду вас, шановні колеги, агітувати за очевидно правильні речі. Але коли ми говоримо про безпеку наших українських дітей, то ми маємо дбати і про інформаційну безпеку. А сьогодні, вибачте, дітям просто ґвалтують психіку. В першу чергу, через телевізор. У нас абсолютно відсутня цілком система з інформаційного захисту дітей від ворожого впливу у тому числі. Минулого тижня ми з нашим провідником Олегом Ляшком, з колегою Ігорем Мосійчуком мали честь спілкуватися з одним з наймудріших людей цієї країни, на мою думку, професором Ігорем Пасічником, фундатором Острозької академії, яку він відродив. Ігор Демидович наводить дуже красномовний приклад. Коли маленьку польську дитинку спитають: "Хто ти єстем? – Поляк малий – Який знак твой? – Орел бялий". В чому… І ви дивуєтесь після цього, що в Польщі краще живуть, коли їх змалечку виховують патріотами. А у нас чому дітей учать? В кращому випадку, ні про що: лисичка, собачка, ведмедик, котик. Що з цих дітей виросте?! Але є набагато гірше. Зараз Москва через підконтрольні ЗМІ, в першу чергу, через канал "Інтер" просто знущається: ґвалтується… інформаційні педофіли, які ґвалтують психіку нашим дітям. Вони зараз готують акцію "Бессмертный полк - 2" на 22 червня – день трагедії, день початку Другої світової війни на значній території України, коли дітей забирали з школи на фронт. Вони з цього намагаються, викривляючи, маніпулюючи історичними фактами, намагаються показати, що українці неповноцінна нація, не єдина, намагаються сварити українців між собою, просто маніпулюють в інтересах Москви. Робиться… бенефіціари цього каналу: Первый канал ОРТ, Льовочкін і Фірташ, це власники каналу "Інтер". СБУ має негайно вжити заходів і заборонити цим особам, заборонити Ганні Безлюдній, яка… Я закликаю і прошу вашої підтримки, Службу безпеки України негайно вжити заходів щодо порушення інформаційної безпеки, яка становить загрозу для дітей… Дякую. Івченко, одна хвилина. І, колеги, через одну хвилину буде голосування. Я прошу всіх запросити в зал і зайти в зал усіх народних депутатів. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина" підтримує проект Закону про посилення гарантій безпеки дітей. Змінами до Закону України "Про основу національної безпеки" пропонується встановити, що пріоритетом національних інтересів є також збереження і зміцнення інституту сім'ї, створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання в сімейному оточенні. Ви знаєте, що сьогодні основними реальними та потенційними загрозами національної безпеки є зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Зростання бездоглядності, безпритульності, злочинності та правопорушень серед дітей, проявів насильства стосовно дітей, збільшення кількості дітей-сиріт. Звичайно, законопроект носить декларативний характер. Ми маємо чітко розуміти, бо в пояснювальній записці написано, що він не потребує додаткових бюджетних витрат. Але мені здається, що потрібно посилювати саме соціальний захист і включати… В.Є. … і включати в бюджет вже наступного року по цим нашим законопроектам реальні програми щодо захисту безпеки дітей. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх займати робочі місця. І сподіваюсь, цей законопроект, який має на меті захист прав дітей, об'єднає весь зал і всі фракції будуть голосувати незалежно від політичної приналежності. Будь ласка, займаємо робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (№ 3579) за основу, з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Не встигли – 215. Не встигли, але зараз поставлю на повернення. Будь ласка, запросіть в зал. Запросіть в зал народних депутатів. Колеги, я прошу максимально змобілізуватися, зайняти робочі місця.

Колеги, давайте змобілізуємося і повернемося до розгляду, і проголосуємо. Готові, так, всі на місцях є? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 3579 щодо посилення гарантій безпеки дітей. Прошу проголосувати за повернення до розгляду 3579. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Підтримуємо. За-218 Я поставлю ще раз. Давайте, друзі, змобілізуємо особовий склад фракцій. Запросіть знайомих, хто зараз знаходиться в кулуарах, хто знаходиться зараз за межами. І, будь ласка, не виходьте з залу, навпаки, заходьте в зал.

Готові, так, можемо голосувати? Всі на місцях? Не виходіть із залу, будь ласка, хлопці. Ну ж не виходіть, зараз поставимо, одна секунда. Верніться, одна секундна. Будь ласка, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 3579. Ми почекаємо. Стоп, зупиніть. Ми почекаємо, поки наші друзі приготуються до голосування. Готові, так? Готові голосувати всі, так? Я ставлю пропозицію повернутись 3579, за повернення. Прошу проголосувати і прошу підтримати повернення до 3579.

Чотири голоси, друзі, чотири голоси. Я бачу, зайшли там двоє депутатів. Не виходіть. Андрій, друже, зараз швиденько, будь ласка. Заходять депутати, зараз будуть голоси. Будь ласка, приготувалися, змобілізувалися, зайшло щойно чотири депутати. Почекаємо, поки пан Іван… Будь ласка, друзі, зразу займіть свої місця. І я ставлю ще раз пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законів актів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (3579). Друзі, Іра, ну зараз, ну 30 секунд. Не виходіть, я вас прошу, друзі. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати. Підтримайте, проголосуйте. Прошу підтримати. Голосуємо.

231 – за. Рішення прийняте. Колеги, у нас наступний законопроект взагалі без поправок, але, я бачу, ми вже не проголосуємо.

Отже, колеги, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Запрошую всіх в зал в 12:35 для продовження нашої роботи.

буквально по кілька правок. І тому я пропоную, щоб ми почали з постанови, а потім, коли вже буде мобілізація в залі, ми швидко пройшли тих два закони в другому читанні. Якщо є загальна згода, немає заперечень, тоді я оголошую про перехід до проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє". Тим більше для нас є можливість, щоб ми змогли більш детально обмінятися інформацією з приводу медичної реформи. Тому я прошу зараз приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою.

Я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (6467) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Зал має глибоке переконання, що необхідно по повній процедурі обговорювати даний законопроект. І я запрошую до слова від комітету для доповіді по 6467 Ірину Сисоєнко. Будь ласка, пані Ірина. Шановні колеги! 22 березня цього року відбулись парламентські слухання на тему: "Медична освіта в Україні". Саме метою цих парламентських слухань було проведення їх з метою вирішення багатьох тих проблем, які сьогодні існують в медичній освіті. У парламентських слуханнях прийняло участь понад 450 учасників від представників усіх гілок влади, від представників медичних навчальних закладів до студентів, які брали активну також участь у цих обговореннях. В центрі уваги парламентських слухань були питання, що стосуються стану, проблем і саме головне перспектив розвитку медичної освіти, системи вищої медичної освіти, системи вищої фармацевтичної, стоматологічної освіти, також обговорювались питання підготовки медичних кадрів для потреб Збройних сил України. В тому числі пройшли широке обговорення питання підготовки молодших спеціалістів, системи післядипломної підготовки медиків. Реформа медичної освіти має стати одним із важливих кроків у побудові всієї системи охорони здоров'я нашої держави, тож за результатами рекомендацій парламентських слухань сформована низка рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо проведення конкретних заходів. А саме: доручити Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України розробити стратегію реформування системи медичної освіти, передбачивши приведення у відповідність з європейською практикою програм до і післядипломної підготовки лікарі. В першу мова має йти на розвиток і підвищення кваліфікації первинної ланки медичної допомоги, адже ми всі маємо розуміти, що якщо наша держава рухається по розвитку роботи первинної ланки, тож в першу чергу ми маємо забезпечити підвищення кваліфікації саме сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів. Це саме ті лікарі, які працюють на первинній ланці. Також цими рекомендаціями затверджується обов'язкове прийняття урядових програм щодо підготовки медичних сестер, які відіграють дуже важливу роль під час надання медичної допомоги, також програмою підготовки менеджерів у системі охорони здоров'я. І я хочу на цьому особливо наголосити, і звернути вашу увагу, що коли вже з наступного року всі медичні заклади з бюджетних установ будуть ставати не прибутковими, не комерційними, але підприємствами, тож буде змінюватися філософія управління медичними закладами. І тут якраз надзвичайно важливо, щоб ті головні лікарі, які є зараз, ставали ефективними управлінцями, як директори підприємств медичних установ. Відповідно ми маємо посилити роботу саме по підготовці менеджерів системи охорони здоров'я. Також я хочу звернути увагу, що важливим є і збільшення ролі юридичного супроводу роботи медичних установ. То відповідно ми маємо запроваджувати і розвивати медичне право, запроваджувати кафедри з медичного права на базі медичних учбових закладів. Також з метою побудови повної дорожньої карти реформи медичної освіти, рекомендації передбачені конкретні доручення Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів України. ми дуже розраховуємо, що саме ті рекомендації, які сьогодні ми маємо з вами затвердити, стануть обов'язковими для виконання всіх органів виконавчої влади для того, щоб дійсно реформа медичної освіти відбулася в нашій державі. шановні колеги, від імені Комітету з охорони здоров'я я прошу всі парламентські фракції підтримати і проголосувати рекомендації парламентських слухань про медичну освіту. Дякую за увагу. Дякую. Я прошу записатися на запитання до доповідача, три хвилини, будь ласка. Будь ласка, Вовк. Лозовому, Андрію Лозовому передає. Будь ласка, Андрій Лозовой. Прошу додати ще хвилину там далі я в записі. Шановний Андрій Володимирович! Андрій Лозовой, Радикальна партія, я закликаю вас не називати це медичною реформою, тому що це не медична реформа – це геноцид. Реформами треба називати те, що дає людям ліпші умови життя та що робить життя легшим Що відбувається нині? Наш лідер Олег Ляшко проїздив вже пів України лікарні, в тому числі і на Житомирщині, на Рівненщині, на Волині і жодного фахівця з медицини, який підтримує цей геноцид, який чомусь називають реформою, немає. Найстрашніше, якщо вже говорити про медичну освіту, багато років мусить людина, яка хоче бути медиком вчитися і це дуже важке навчання, потім приходить отримує жалюгідну заплату. Лікар-інтерн, який сьогодні приходить в лікарню, який шість років вчився в медуніверситеті, два роки в Інтернатурі отримує смішну зарплату на руки 2,5 тисячі гривень… …потрібно радикально підвищувати зарплату медпрацівника. А тепер головне, який сенс взагалі людям, які мають здібності до медичного фаху вчитися, якщо зараз внаслідок цієї так званої медичної реформи будуть скорочені тисячі лікарів, особливо вузькогалузевих фахівців. Це відверте знущання над людьми, і я закликаю колег, в жодному випадку не голосувати в другому читанні за цю так так звану медичну реформу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Ірина. 12:47:31 СИСОЄНКО І.В. Я хочу звернутися до свого колеги і просити вас, щоб ви були уважними під час вашого виступу, тому що зараз ми розглядаємо затвердження Рекомендацій парламентських слухань, виключно про медичну освіту, а ваш виступ стосувався саме медичної реформи системи охорони здоров'я. Тож я прошу вас, щоб ви висловлювались саме з приводу медичної освіти. Дякую вам.

нещодавно, і ваша фракція в тому числі, проголосували за законопроект, яким відміняється державне замовлення. Тобто скерування людей на роботу після навчання на державній формі навчання. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте чи це є правильно. Значить, при відсутності 30 тисяч лікарів ніхто на село не поїде, чи це є правильно аби держава витрачала десятки мільярдів гривень на підготовку лікарів, які пізніше не поїдуть там, де вони потрібні і там, де вважає держава за правильне їх направити, оскільки люди потерпають від відсутності медиків, а за таких обставин ми на сьогоднішні день просто витрачаємо гроші. І як мають функціонувати медичні університети, якщо це все переходить на комерційну ланку. Це повинна бути платна освіта чи безоплатна? Дякую. Якщо це питання до мене особисто як до представника фракції "Об'єднання "Самопоміч", то я відповідно і буду відповідати свою особисту точку зору і представників своєї фракції. Те, що стосується того, що, нарешті, ми в Україні змінили те кріпацтво, яке багато років існувало по відношенню до студентів-медиків, я вважаю, що це є дуже добре. І всі студенти медичних вузів за це парламенту України дуже дякують. Це перше. Далі. Те, що стосується необхідності, щоб в селах, в районах, в віддалених населених пунктах були медичні працівники, то це якраз є підставою того, щоб створювати умови для того, щоб лікарі, в тому числі й молоді студенти, щоб вони хотіли їхати туди в село і працювати там. А це вони можуть робити лише тоді, коли органи місцевого самоврядування будуть створювати належні умови для такої праці: забезпечувати їх житлом, забезпечувати їх автомобілем, автомобілем, яким вони зможуть об'їжджати населені пункти і села. То ж ми маємо розуміти, що тільки створивши умови, в нашій державі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Тільки створивши умови ми можемо говорити про те, що в селах будуть оці медичні працівники, а до того, жодним тим кнутом або зобов'язанням ми не побудуємо первинну ланку медичної допомоги, про яку ви зараз так хвилюєтесь. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, пані Ірина за доповідь. Зараз ми переходимо до виступів фракцій і груп. І я прошу провести запис на виступ від фракцій і груп. Будь ласка.

Від фракції "Самопоміч" – Підлісецький Лев Теофілович. Будь ласка, пане Лев. Лев Підлісецький, фракція "Самопоміч". Ми сьогодні обговорюємо питання медичної освіти, освіти, яка має створити якісного спеціаліста, якісного фахівця, якому не буде страшно піддатися особисто і всім своїм дітям, дати йому можливість лікувати і забезпечувати життя і здоров'я кожного громадянина України. будь-який студент стати медиком, освіта має проводити до престижної місце праці, до престижної заробітної плати. всі зміни, які відбуваються в медичній системі, вони безпосередньо стосуються і даного питання. Законопроект, про який ми недавно обговорювали і приймали, насправді, це є законопроект, який говорить не так про медичну реформу, а говорить про зміни в системах підходів фінансування медицини. Ми говоримо про 80 мільярдів гривень, які зараз є в бюджеті, який витрачаються на медицину сьогодні і в останні роки. Але чи ми бачимо ці 80 мільярдів, на що вони йдуть? Чи можна запитати будь-якого доктора, чи він бачить ці кошти? Звісно, ні, ніхто цих коштів не бачив, бо оскільки за ці гроші лише відбувається неефективне освоєння коштів для утримання медичних приміщень, я навіть не скажу медичних закладів, це більше дуже часто є приміщення. лікаря, коли кожен пацієнт може вибирати медичний заклад для надання йому медичної послуги, і запровадження поняття "медичної послуги" може призвести до того, що лікарі, які найбільш ефективні, найбільш якісні, які найбільше надають послуг і допомоги пацієнтам, будуть більш успішні в питаннях і фінансового забезпечення, а не бути кріпаками цієї системи. Ми можемо досягнути того, що ці медичні приміщення (знову ж таки спеціально не говорю "заклади", а "приміщення"), які є, в яких працює найбільше якісних лікарів, які мають нормальну інфраструктуру, зможуть бути успішні в питанні фінансового забезпечення і мати достатньо коштів. І, власне, з цього починається реформа З цього починається перший шлях до майбутньої страхової медицини. І також дуже важливо, і це ми передбачили вже прийнятими нашими законами, різні джерела фінансування медичних послуг. і державне фінансування, про яке я говорив, 80 мільярдів гривень, в який в такий спосіб гроші ходять за пацієнтом, будуть фінансуватися медицина. Це є і місцеві бюджети, це є інші бюджети, інші кошти, в тому числі кошти страхової медицини. Тому треба говорити правду і не боятися йти вперед і робити, дійсно, зміни в медицині, оскільки всі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Оскільки на сьогоднішній день абсолютно всі критикують, я не чув жодного з виступу з трибуни Верховної Ради, який би підтримував сьогоднішній стан медицини. Всі критикують, але, разом з тим, більшість людей кажуть: "Ні, не можна нічого змінювати". погана в нас медицина чи у нас є прекрасна медицина, яку не можна чіпати? Я вважаю, що ми всі зобов'язані робити реформи і приводити до ефективного… медицину зробити ефективною галуззю… Дякую. Від "Опозиційного блоку" – Шурма Ігор Михайлович. Будь ласка. 12:55:23 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ми сьогодні повинні проголосувати за постанову, яка є, Рекомендації парламентських слухань, що стосувались медичної освіти. В тій залі сиділи там, напевно, три сотні людей, які мають дотичність до підготовки медичних кадрів. Чому у нас сьогодні так важко просовується питання з охороною здоров'я? А я вам поясню, чому. Скільки в залі людей? Не карточок, а людей? Ну, сто Чи буде тут проголосоване питання? Велика ймовірність, що ні. Що в середу ставиться на голосування? Те, що провалиться і те, що не потрібно. І сьогодні було два закони про психіатрію, які не будуть проголосовані. І сьогодні парламентські слухання два не будуть проголосовані, бо нема людей. Оце є відношення влади виконавчої, представницької до питань охорони здоров'я і до вирішення реформ. А тепер я вам скажу, чому не йде реформа. А реформа не йде, тому що уряд не має концепції, не має стратегічного бачення, як потрібно проводити зміни. І власне оті парламентські слухання, вони повинні би були стати складовою цієї концепції реформування. Тому що, подивіться, от, переді мною виступав виступаючий, я фамилии не буду називати. Його батько – один з найкращих травматологів України за весь час існування! Яка його система підготувала? Стара. Значить, вміють готувати фахівців. Витребуваний по сьогоднішній день. Готують у нас фахівців сьогодні? Готують у нас фахівців. Але давайте подивимось, що робить влада? Ліквідовує на сьогоднішній день санепідслужбу. І в той самий час у всіх вузах проводиться навчання на медико-профілактичних факультетах, викидаються десятки мільйонів гривень на підготовку фахівців, місця роботи яким не буде. Ми говоримо, що ми ліквідовуємо кріпацтво з направлення на роботу. Не буду дискутувати. Хай буде. Студенти не хочуть їхати на села. Але, скажіть мені, будь ласка, якщо держава знає, що сьогодні бракує 30 тисяч лікарів на первинній ланці, вона вкладає гроші в навчання тих лікарів, ну, звичайно, вона хоче, щоб за ті гроші ті лікарі там відпрацювали. Це ж не каторга, це служіння народу! А тепер питання. Розподіл відмінили, державне замовлення, а мільярди, наголошую, витрачаємо на те, щоб приготувати фахівців. Медичні університети, вони всі фінансуються з державного бюджету, якщо все переходить на нові форми господарювання, то чи держави повинна на сьогоднішній день фінансувати ті наші професорсько-викладацький склад, і людям потрібно знати, до чого вони йдуть. І концепції у нас немає. Тому що, знаєте, чому в нас не світять реформи в самій освіті? Це справа в тому, що коли у нас проходили парламентські слухання отут в залі, від міністерства тут була відсутня міністр охорони… виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я… Так от в мене є запитання. Що для нас критерієм є хорошого медика – 8 років навчання в медуніверситеті, 2-3 роки інтернатури чи 4 роки навчання в медичному коледжі Сполучених Штатів Америки, без освіти? То якщо людина невідомо, чи здасть наші екзамени і тести, запроваджує тести американської системи освіти, то вона невідомо, чи добре проведе те все в Україні.

Від "Батьківщини" Луценко Ігор передає слово Сергію Євтушку. Від трибуни чи з місця? З трибуни, будь ласка. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Я дякую і комітету, і виступаючій Ірині Сисоєнко за те, що ви створили можливість і майданчик для тих практикуючих лікарів, для тих освітян, які в цій галузі представляють виші різні, де навчають наших студентів, майбутніх лікарів, для обговорення дуже важливого питання. Дійсно, реформа в українському суспільстві давно назріла. І це зрозуміло. Проте чи може бути реформа, яка не підкріплена абсолютно жодними якимись фінансовими ресурсами звичайно, що ні. Тому ми говоримо, що це імітація. І тому ми, фракція "Батьківщина", не голосувала за певні… перше читання, і в цілому голосувати очевидно не будемо. Тепер стосовно наших дітей. Діти, які сьогодні навчаються у вишах медичних, – це є основа, основа медичної галузі в майбутньому. Вони, очевидно, хочуть розуміти уже сьогодні, в яких умовах вони будуть працювати, в яких матеріально-технічних закладах чи база матеріально-технічна, де створить умови їм нормальної праці, яка в них буде заробітна плата, наскільки держава буде гарантувати їм певні соціальні виплати. Якщо ми подивимось, то проблем тут дуже багато. І не направляючи фінансування на реалізацію даної реформи, ми вже розуміємо, що на виході буде повний нуль. Взяти за основу можна було реформу і зробити це в декілька кроків. По-перше, первинну ланку ми маємо розуміти в контексті децентралізації організації територіальної влади в Україні, ми маємо розуміти, що буде в ФАПі, в первинній ланці. Всього 30 відсотків на сьогодні надається послуг саме там, а децентралізація передбачає зовсім зворотній процес, той процес, який дасть можливість 70 відсотків послуг отримувати нашим громадянам в селах у первинній ланці. Натомість бачимо навпаки. Екстрена медицина. Невже ми не розуміємо, хоча б таку реформу провести, як проводили в Національній поліції, коли надали і заробітні плати нормальні, і машини, і спеціальний одяг для поліцейських, тоді вже це щось більш-менш схоже на Не давати ці речі, але вимагати реформувати, очевидно, це ні до чого не призведе. І я ще хочу зупинитися на тих питаннях, які є вкрай гострі на сьогоднішній день в низових управлінських ланках. Постановою уряду регулюється перелік, національний перелік, який не дає права фінансувати з місцевих бюджетів на закупівлю окремих видів ліків. Потрібно негайно внести зміни, тому що є такі захворювання як орфанні захворювання, муковісцидоз, це діти, які потребують фінансування. Натоміть ми не бачимо, як можуть зробити це на місц… Тому закликаю Кабінет Міністрів, персонально Прем'єр-міністра внести зміни в постанову, дати можливість місцевим органам влади закуповувати той перелік ліків, який потребують на їхніх місцях. Дякую.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулої неділі наші медики відзначали професійне свято – День медичного працівника. І я хочу щиро привітати ще раз усіх наших медиків, медсестер, санітарок, лаборантів, лікарів, вахтерів, прибиральниць, всі ті, хто працює в медичній галузі, завдяки кому ми отримуємо медичну допомогу. Я мав можливість на передодні професійного свята наших найкращих медиків провести цілий ряд дуже чудових, визначних і надзвичайно цікавих для мене зустрічей із колективами лікарень, зокрема, у Житомирі в обласній лікарні, де головний лікар Богдан Леськів, у Рівне Обласна дитяча лікарня, де головний лікар Віталій Бойко, Волинській обласній лікарні, де легендарний головний лікар Іван Сидор, колишній наш колега народний депутат, більше 30 років, зробив чудову лікарню, приїжджаєш, як у Швейцарію. Так от я мав щастя і велику нагоду спілкуватися із цими найкращими представниками медичної галузі. Я не почув на цих волелюдних зустрічах жодного слова підтримки так званій медреформі, жодного слова. У мене питання до уряду, до Міністерства охорони здоров'я, а яким чином можна ініціювати надзвичайно важливу ключову реформу в державі, не поцікавившись думкою професійного середовища, не провівши попередньо масштабне, широке, всенародне обговорення цієї медичної реформи? Відповідь на це питання очевидно, тому що і медична, і земельна, і так звана пенсійна реформи, вони не проводяться для українців, це все робиться для галочки, виконання так званих маяків, меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб потім Президенту

переслідує одну мету – перекласти проблеми дефіциту фінансування медичної галузі на кишені українців. В результаті цих так званих реформ, в першу чергу постраждають найбільш нужденні люди, пенсіонери, люди з особливими потребами, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї. Держава замість того, щоб створюючи робочі місця, збільшуючи зарплати українців, з яких буде більше іти податків до бюджету, а звідти більше фінансування на медицину, вони займаються, так званою, оптимізацією медичної галузі, в результаті якої мільйони українців залишаться без медичної допомоги, а сотні тисяч медичних працівників будуть викинуті на вулицю без роботи. Команда Радикальної партії, моя залізна команда, не підтримує ці геноциди. Ми стоїмо на сторожі інтересів наших українських медиків і права українців на систему охорони здоров'я. Дякую. І від "Блоку Петра Порошенка" Соловей Юрій Ігорович. Будь ласка, пан Юрій. Юрій Соловей 89 виборчий округ Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, до речі, розгляд цього документу в стінах парламенту, це яскраве свідчення того, як, на жаль, паралельними напрямками рухається український парламент і паралельним напрямком рухається, зокрема, частина українського уряду, яка відповідає за медицину. Тому що, з одного боку, ми говоримо про необхідність підтримки медичної освіти, а, з іншого боку, для прикладу, 24 квітня 2017 року Міністерство охорони здоров'я видає свій наказ, яким робить мінімальний поріг для ЗНО для поступлення в медичні заклади 150 балів, чим відсікає 75 відсотків українських потенційних абітурієнтів для навчання в медичних закладах. Ця проблема, я хочу зауважити з цієї високої парламентської трибуни, надзвичайно гостра сьогодні для медичних закладів. Буквально минулого тижня на зустрічі з ректорами під час виїзного засідання Комітету з питань освіти, цю проблему озвучили ряд ректорів саме медичного спрямування. І тому під час свого виступу, я офіційно звертаюся до Міністерства охорони здоров'я, в 2017 році скасувати цей наказ, а якщо ви маєте таке бажання, поширити його починаючи з 2018 року. Поряд з тим, якщо ми говоримо про медичну освіту, то, шановні колеги, ми повинні чітко розуміти, що передувати серйозним системним змінам в медичній освіті повинна медична реформа. Чи відповідає сьогодні викликам часу запропоновані зміни Міністерством охорони здоров'я? Абсолютно ні. Тому що по великому рахунку ми змінюємо одного розпорядника коштів – Міністерство охорони здоров'я на іншого – Національну службу здоров'я, без жодних системних і структурних змін. А єдиним виходом, на моє глибоке переконання, якщо ми хочемо говорити про серйозний ривок в сфері медичного забезпечення і медичної освіти, повинно бути впровадження медичного страхування, теми, про яку 25 років ми говоримо і в стінах парламенту в тому числі, але, на жаль, до теми, яку ми не можемо перевести в реалії. Я все ж таки сподіваюсь, що поряд з обговоренням медичної освіти і під час обговорення медичної реформи в стінах профільного профільного комітету, ми все ж таки зробимо цей важливий крок і систему другого і третього рівнів, про що я неодноразово наголошував, запровадимо систему обов'язкового медичного страхування. Дякую. Дякую. Отже, всі фракції і групи висловились, тепер ми переходимо до виступів від народних депутатів. Чи хтось не виступав? Всі виступили, так же ж? Отже, зараз 15 хвилин для виступів народних депутатів, прошу провести запис.

Шановні колеги, оскільки все ж таки сьогодні в парламенті ставляться на голосування і медичні законопроекти, і Рекомендації парламентських слухань про медичну освіту, то все ж таки не можна не говорити про, в цілому, систему охорони здоров'я. Ми маємо розуміти, що, на жаль, 25 років незалежності нашої держави, парламенти попередніх скликань не прийняли жодного системного закону України, який би змінював принципи системи фінансування охорони здоров'я. І лише в цьому році парламент восьмого скликання намагається робити перші кроки. Першим, дуже важливим, кроком було голосування і прийняття Закону України про автономізацію медичних закладів. І у форматі того, що сьогодні ми голосуємо про рекомендації парламентських слухань, ми також розуміємо, що з наступного року медичні заклади будуть ставати не прибутковими, не комерційними підприємствами, тож відповідно посилюється роль керівників медичних закладів, які будуть ставати керівниками підприємств. Тож відповідно механізми управління, механізми юридичного супроводу відповідної роботи медичних установ будуть ставати дуже важливими і актуальними, і це має якраз бути забезпечено медичною освітою відповідних фахівців. Тож даними парламентськими слуханнями ми в Комітеті охорони здоров'я дуже активно включили це питання в що це має стати обов'язковим для реалізації як Міністерства охорони здоров'я так і Міністерства освіти. Також надзвичайно важливим є те, що створити відповідні умови і постійно збільшувати кваліфікацію, надавати допомогу, в тому числі і юридичний супротив, це медичним працівникам, які працюють на первинній ланці. Говорячи про те, що може статися так, що з наступного року буде запроваджена робота первинної ланки і лікарі будуть ставати фізичними особами, підприємцями, ми маємо також їм допомагати і вчити цю категорію медичних працівників, а як же тепер працювати в тих нових умовах? Але ми точно маємо розуміти, що Україна зобов'язана рухатися вперед, ми зобов'язані приймати нові закони, які побудують систему оплати медичної допомоги за пацієнтів. Ми маємо переходити від радянських норм, які стільки років збережені в нашій державі, і приймати всі ті закони, і робити ті реформи, які зробили вже всі пострадянські країни. І лише Україна через 25 років незалежності в цьому році намагається зробити ті зміни. Тож я прошу увесь зал зараз проголосувати за парламентські слухання про медичну освіту, і далі парламент має бути дуже активним… Бондар Михайло Леонтійович. Включіть мікрофон, будь ласка. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Я також хочу долучитися до привітання всіх медиків, які відзначали в неділю своє професійне свято. І бачу, що в залі присутній Лінчевський Олександр, заступник міністра охорони здоров'я. Декілька місяців назад я з своїм колегою Остапом Єднаком пробували допомогти одній дівчинці з Бродів, яку відправили на проведення операції по трансплантології, по пересадці серця в Індію. Буквально тиждень назад операція пройшла успішно і дівчинка вже вийшла з реанімації, дякую всім колегам, я виступав з цієї трибуни, хто долучився до збору коштів і разом з Міністерством охорони здоров'я, ми разом з Міністерством фінансів ми домоглися відправити велику кількість дітей на такі операції. В подальшому Міністерство фінансів запевняє, що буде збільшувати фінансування цієї програми. Я би дуже хотів задати пану Олександру питання, в чому проблема якраз не проведення таких операцій у нас на Україні? Це проблема якраз з фахівцями, які не вчаться, що якраз є якраз є питанням тих слухань, рекомендацій до медичної освіти? Чи це є проблема Закону про трансплантологію, яку ми прийняли в першому читанні і чомусь він десь лежить в комітеті і не виноситься? Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Мосійчук Ігор Володимирович, будь ласка. Мої покійні, царство небесне, бабуся і мама, медики за фахом, хотіли, щоб медиком став і я. Але не було в мене хисту, і в юності я не бачив себе в медицині, тому що я розумів, що не принесу користі суспільству і людям, тому що це не моє. Але я знаю безліч українських юнаків і дівчат, які б зараз залюбки отримали медичну освіту і стали б фаховими медиками. Але наразі про яку медичну освіту може йти мова, про яку медичну реформу може йти мова, якщо їх немає, якщо їх не бачив ніхто, а найголовніше, їх не бачив український лікар і український пацієнт. Всі говорять про реформу, але її не презентував ніхто і нікому. А те, що тут проголосували в залі, то це і є суцільною корупцією. Це 80 мільярдів, які будуть зосереджені в одному агентстві, де будуть сидіти відомі особи, будуть розподіляти ці кошти і вони, найголовніше, це розподілення призведе до масового закриття ФАПів, до масового закриття лікарень те, що зараз вигадують з округами госпітальними не налазить людині з нормальною психікою на голову. Адже на моїй рідній Полтавщині хочуть зробити чотири округи госпітальних і маса районів залишиться без нормальної медичної допомоги. Це просто медичний геноцид і всі, хто будуть за нього голосувати вони цьому сприяють. Я прошу звернути увагу, хто голосує за ці так звані закони. Голосує влада і голосують ті, хто слухається порадників з Вашингтону чи Брюсселю. Але я хочу сказати, що не все те добре для українця, що добре для американця, німця чи француза. Ми велика нація давайте припинимо себе принижувати, мавпувати то грузинські реформи, то німецькі, то французькі давайте жити своїм розумом. І найголовніше, що нещодавно я помітив, що об'єднує. Дивні люди зібралися за медреформу, за так звану пенсійну реформу, за земельну реформу агітують ті ж люди, які проводять гей-паради у Києві під час війни. Оце їх і об'єднує!

Тарас Кремінь, "Народний фронт". Я хотів би звернутися до своїх колег, розміняти полум'яні виступи на підтримку реформ, які стосуються не тільки охорони здоров'я, але й освіти. І, власне, сьогодні у нас буде розширене засідання комітету освіти і науки, на якому буде розглядатися Закон України про освіту, який ми готуємо до другого читання. ті занепокоєння, про які сьогодні говорять, вони можуть бути вирішені враз цим документом. Тому консолідація нашого парламенту і, звичайно, українського суспільства тут надзвичайно потрібна. Що стосується результатів парламентських слухань, на яких мали честь взяти більшість із нас, зрозуміло, їх треба підтримувати, так само як і парламентські слухання, які вже пройшли півроку тому і вони стосувалися реформування освіти, моделі фінансування освіти, розвитку профтехзакладів освіти, про які так само полум'яно виступають наші колеги. Але я хотів би зупинитися на іншому. Напередодні вступної кампанії до вищих навчальних закладів України, де тільки в цьому році навчаються понад 64 тисячі іноземних студентів, левова частка, а це 25 тисяч студентів – це іноземні студенти з більшості країн світу, які сьогодні надзвичайно підтримують нас. Хочу сказати, що топ-лідером серед медичних закладів України, безсумнівно, залишається Харківський медичний університет, університет Каразіна, величезна кількість столичних університетів, а також Вінницький, Запорізький, Одеський, університет Богомольця, Дніпропетровський. національного університету імені Петра Могили, який рік тому відкрили лікувальну справу і за короткий час змогли зробити 3D операційний стіл, який сьогодні є одним з найкращих аналогів і прототипів найвідоміших світових брендів. І третє, на чому хотів би зупинити свою увагу. Лунала критика стосовно завищеного прохідного балу, стосовно невисокого рівня матеріально-технічного забезпечення медичних закладів України, а також невисокого рівня заохочення і бажання українських студентів працювати в закладах освіти. Так скажіть мені, будь ласка, що сьогодні заважає нам дати старт українським реформам в медицині? Що забороняє нам збільшити фінансування закладів освіти медичного спрямування? Хто забороняє нам підвищити зарплату українським лікарям? Я прошу перейти від популізму до підтримки і підтримати результати парламентських слухань стосовно медичної освіти в Україні. Дякую.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, я вам наведу дуже сумну статистику. За останніх три місяці в Україні є зареєстровано і зафіксовано 62 випадки захворювання на ботулізм. 9 з них є смертельними, люди померли. Буквально вчора в Сумській області була покусана дитина твариною, яка померла від сказу. До чого я веду даний аналіз, говорячи про медичну освіту? Хтось понесе рано чи пізно карну відповідальність, а грубо кажучи, сяде в тюрму за те, що в наших закладах немає відповідних медикаментів, а якщо говорити конкретніше, сивороток. Для того, щоб ті сиворотки були, люди, які повинні приймати рішення і мають право приймати рішення, повинні мати для цього базову освіту. для цього в медичних університетах, окрім вузьких фахівців, повинні вчити і тих, хто називається "менеджерами". І якби на сьогоднішній день тимчасово виконуючий обов'язки міністра або її профільні заступники мали елементарну уяву, що таке адміністрування і як шукати вихід з положення, то вони б не розповідали про те, що сьогодні нема законних підстав для закупівлі сивороток, оскільки немає їхньої реєстрації. Вони, посилаючись на норми українського законодавства, запропонували розгляд даного питання на засіданні Кабінету Міністрів. На цьому засіданні Кабінету Міністрів було визначено цю ситуацію як надзвичайну і дане відповідне доручення Міністерству охорони здоров'я на одноразове ввезення необхідних сивороток. Цю процедуру вже одного разу проходив Квіташвілі, він був істориком. Можна було б зрозуміти, що він не знає. Сьогодні тимчасово виконуюча обов'язки міністра майже має вищу освіту, чотири роки навчання в медичному коледжі, але вона може це вирішити. А чому вона не вирішує? Бо вона бавиться в політику. Вона говорить про те, що сиворотку в Росії ми закуповувати не будемо. До 2014 року ми її закуповували, лікували, було все нормально. А сьогодні ні. Вугілля купуємо, газ купуємо, твели купуємо, а сиворотку, яка зберігає здоров'я, не купуємо. Можна було би взяти в другого виробника, з Канади. А ми туди не можемо піти. Тому що там дали на мільйон гуманітарної допомоги для щеплень проти поліомієліту і вона вся є невикористана, її треба утилізувати і, причому, за наші кошти. Англійці на це все подивляться, вони гуманітарної допомоги не дадуть. За таких обставин треба підтримувати дану постанову, щоб в наших університетах могли навчити не тільки фахівців, а ще й організаторів охорони здоров'я. Дякую. Дякую вам. Колеги, я хочу повідомити, що ми вже підходимо до завершення обговорення. І я хочу повідомити, що через 5 хвилин, через 3-5 хвилин відбудеться голосування. Я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал підготуватись до прийняття рішення. Наступний Німченко Василь Іванович передає слово для виступу Папієву. З трибуни, будь ласка, пане Михайло. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Дуже важливе питання. І хотілось, щоб ми такі питання вносили до порядку денного не в середу, коли немає народних депутатів України, а у вівторок або четвер. Щоб було результативне голосування. Ну, і про дієвість взагалі Верховної Ради України. Дивіться, як за логікою речей мало би бути. Рекомендації парламентських слухань Верховна Рада України логічно було би, щоб вона затвердила до розгляду до закону, до так званого закону України про медичну реформу. У нас же відбулося так, що минулого пленарного тижня Верховна Рада України вже розглянула, в неконституційний спосіб проголосувала так звану медичну реформу, тому що це була фактично наруга над 49 статтею Конституції України, і всі це знають, в тому числі і ті, хто голосував. Я вже не кажу про те, що зафіксовані були сім фактів, і підтверджено відео, кнопкодавство в Верховній Раді України. З 227 голосів добрали сім голосів саме шляхом кнопкодавства. І це має бути на совісті тих людей, які вчиняли ці дії, обіцяючи, що саме це скликання Верховної Ради України відійде від ганебних фактів неособистого голосування. Але все рівно повторили це. Шановні колеги, і все ж таки давайте ми задумаємося більш глобально. Свого часу Регламент Верховної Ради України написаний був відповідно до Конституції, президентсько-парламентської республіки, коли Кабінет Міністрів входив в вертикаль виконавчої влади, підпорядкований і призначаємий Президентом України. І тому саме з'явилися рекомендації. Сьогодні ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Сьогодні Кабінет Міністрів підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Давайте ми все ж таки зараз, займаючись реформою Верховної Ради України, і я звертаюся до Голови Верховної Ради України, внесемо невеличкі зміни і деталі. Щоб рекомендації мали інший статус. Щоби це саме була дорожня карта, яка є обов'язковою для Кабінету Міністрів України. Бо я як людина, яка працювала в Кабінеті Міністрів України, знаю, куди оцей документ із статусом необов'язковим рекомендацій, куди викидають його і куди викинуть його в Міністерстві охорони здоров'я. Крім того, нам треба статус документу постанови Верховної Ради, щоб вона теж мала не рекомендаційний, а обов'язковий характер для Кабінету Міністрів України, щоб ми могли чітко виконувати і 227-у, і 228-у форми парламентського контролю над Кабінетом Міністрів України. Треба голосувати цей документ. І я закликаю, щоб на друге читання Закон України про так звану пенсійну реформу, бажано, щоб він не пройшов. Дякую. Колеги, я прошу заходити в зал і прошу запрошувати всіх депутатів у зал. Зараз я дам ще заключне слово для голови комітету. голів фракцій максимально змобілізувати особовий склад. Оля Богомолець. Пані Оля, вам з місця чи з трибуни? З трибуни. Будь ласка. Будь ласка, 3 хвилини Олі Богомолець для заключного слова. І прошу запрошувати депутатів у зал. Шановні колеги, шановні українські громадяни! Власне, ніяка реформа без зміни парадигми освіти ні в якій галузі вона не відбудеться. І постановою парламентських слухань ми відкриваємо практично шлях України до європейської якості. Коли дасть результати, власне, та реформа, той фундамент, який ми намагаємося закласти під реформу медичної освіти? Він дасть свій результат не раніше ніж через 10 років, тому що нові лікарі, новий персонал має почати працювати і вчитися за новими стандартами лікування в новому форматі, в новій парадигмі, тільки тоді ми зможемо отримати українських лікарів іншої якості. Тому для того, щоб Україна через 5 і через 10, і через 15 років була кращою, для того, щоб українські громадяни могли отримати лікування кращої якості, сьогодні надзвичайно важливо підтримати Постанову про дорожню карту для Міносвіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства економіки, як потрібно рухатися і розвивати медичну освіту. Тому прошу вас вашим голосуванням підтримати даний законопроект. Також хочу зазначити, що парламент стартував медичну реформу ще в квітні. У квітні було проголосовано і підписано Президентом України вже діючий законопроект 2002, в якому введено термін "медична послуга". І ніхто не забороняє Міністерству охорони здоров'я вже фінансувати медичну послугу, але, на жаль, досі ні стандарти лікування, ні модель розрахунку собівартості медичної послуги, ні гарантований пакет не розроблено і не оприлюднено, хоча Кабінет Міністрів брав на себе зобов'язання зробити це в перше півріччя 2017 року. Крім цього, хочу зазначити, що ті кошти, які держава виділила на закупівлю медикаментів в листопаді місяці пішли на закордонні рахунки, українські громадяни отримали медикаментів лише на 16 відсотків, вакцин лише на 4 відсотки Тому Міністерство охорони здоров'я, на жаль, не може сьогодні в повному обсязі виконати ті навантаження і ті професійні випробування, які на них покладено парламентом. Тому, як запрацює законопроект 2002, який вже змінив парадигму оплати, який дозволяє сплачувати за медичну послугу, ніхто з медичних закладів автономізованих не розуміє, а працювати вони в новому форматі вже мають розпочати з жовтня-листопада цього року. Тому з цієї трибуни звертаюсь до команди Міністерства охорони здоров'я, до Кабінету Міністрів з вимогою негайно оприлюднити модель розрахунку собівартості медичної послуги, перелік гарантованого пакету і забезпечити врешті-решт українських людей тими медикаментами і вакцинами, які потрібно. БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Заява виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я про відсутність вакцин ботулізму, яка спирається на те, що ботулізм це не є… є не інфекційна хвороба… Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця. Хлопці, хто в ложі і підтримує, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (номер 6467) за основу і в цілому. Наскільки мені відомо, всі фракції підтримують. Давайте консолідовано, разом проголосуємо і підтримаємо проект постанови. Прошу проголосувати, прошу підтримати, за основу і в цілому (6467). Голосуємо, колеги.

Давайте почекаємо, запросимо в зал і почекаємо депутатів. Я бачу підходять. Запросіть депутатів по фракціях, і голови фракцій, і хто знаходиться, запросіть депутатів в зал. Я поставлю зараз на повернення. Я прошу показати по фракціям. Добре. Давайте ще хвилину ми почекаємо. За той час голова комітету Оля Богомолець. Хвилину даю для того, щоб запросити депутатів в зал. Будь ласка, Оля Богомолець. Шановні колеги. Хочу зазначити свій особистий протест як голови Комітету охорони здоров'я про те, що всі закони охорони здоров'я, постанови, які напрацьовані комітетом, і щодо реформи охорони здоров'я, і введення обов'язкового медичного страхування, ставляться або в середу, коли немає шансів бути проголосованим, або в ті дні, коли у законів немає шансу просто пройти в кінці розкладу. Тому заяви і головуючого… Я зараз звертаюся до голови фракції "Блоку Петра Порошенка", до голови фракції "Народного фронту", до голів всіх фракцій, ми хочемо робити реформу охорони здоров'я, чи ми хочемо продовжувати вводити людей в оману. І вимагаю, щоб пакет законів охорони здоров'я, які вже напрацьовані і підготовлені до другого читання, підготовлені не тільки ті, які стоять сьогодні, щоб вони ставилися в ті дні, коли є депутати в парламенті. А тих кого сьогодні немає, будь ласка, не розповідайте, що для важлива реформа системи охорони здоров'я, і що ви дбаєте про здоров'я українських громадян. Якщо ви дбаєте тільки на словах а не на справі, то це абсолютно негідно, таким чином, своїх виборців… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я такі речі намагаюся не коментувати, але зараз я прокоментую, бо цинізму має бути певна межа. Я хочу повідомити, що голова комітету Оля Богомолець підійшла до мене до обіду і попросила не ставити до 12-ї години закони про охорони здоров'я, поскільки вона не буде перебувати в залі під час їхнього розгляду. І тут, я дуже попрошу, була чесність, це не має бути лукавство, і я не ставив їх до обіду, зважаючи на те, що ми приймали закони дуже важливі, і переніс їх на 12:30, власне, тому що, пані Оля, вас не було в залі і ви до мене підійшли і попросили не ставити їх до 12-ї години. Звичайно, і коли ми голосували за права дітей дуже важливий президентський закон – треба було буту в залі і голосувати тому до обіду ми приймали рішення і приймали закони, але треба бути в залі і треба працювати. І я звертаюсь, пані Оля, також і до вас, треба бути в залі і спільно працювати з усім депутатським корпусом. Дякую вам. Зараз, колеги, я поставлю пропозицію на повернення. Отже, прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. Я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє" (номер 6467). Я прошу, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги! Кожен голос має значення, будь ласка, зайдіть, займіть робочі місця. Зараз ми по хвилині обміняємося думками, якщо не буде голосів. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови 6467. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

За-193 Давайте обміняємося думками по хвилині. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Шановні колеги, ще раз хочу сказати, що ми повинні проголосувати за рішення, яке подав нам відповідний профільний комітет. Хочу зазначити, що це були дуже важливі дебати, які пройшли, але хочу просто звернути увагу, ну, по-перше, на те, як ми голосуємо і, по-друге, хочу звернути увагу на нігілізм, який існує відносно виконання законів. Я це звертаюся, в першу чергу, до Міністерства охорони здоров'я, не можна ставити 150 балів. Ви знаєте, є закон, яким не можна після 15 жовтня вносити зміни в умови прийому, тому і така реакція. Будь ласка, виконуйте закони України, а ми готові голосувати, бо правовий нігілізм приводить до цих результатів. 150 балів, які ви внесли в умови прийому, після 15 жовтня це веде до краху цієї системи і до нашого відношення, до того, що ви робите. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту" – Максим Бурбак, одна хвилина. 13:39:11 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, це ганьба чому в залі немає у депутатів, щоб проголосувати такі важливі рішення. Але звертаюся до всіх, що зараз розказують, особливо тут по праву сторону, п'яту колону, що вони тут кричать ганьба, хотів би їм нагадати де їх були голоси за зміни в Регламент, який ми пропонували разом з вами, Андрій Володимирович, в середу зробити роботу в комітетах. Тому що зараз багато депутатів вже пішли працювати, підготовлювати важливі рішення в комітетах. Але я б не сміявся, шановні, я б не сміявся, тому що як тут поливати сльозами трибуну, говорити, що нема прав опозиції, а натомість не голосуєте за, врешті-решт, розпочаток реформи Верховної Ради України. Тому, шановні колеги, вважаю, що таку ситуацію треба змінювати, це неприпустимо і треба розпочинати реформу Регламенту нашої Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радикальна партія Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я зараз звертаюсь до українців. Шановні українці, подивіться на команду Радикальної партії: в повному складі в залі засідань парламенту і так щодня. Чому? Тому що ми відчуваємо свою відповідальність перед людьми, які нас обрали до парламенту. Тому що кожен із вас відриває свої трудові копійки, щоб платити депутатам зарплату. І депутати зобов'язані працювати в робочий пленарний день у Верховній Раді. Я звертаюсь до українців беріть приклад з команди Радикальної партії: відповідальна, серйозна, патріотична, сильна команда, отака "залізна" дисципліна як у моїй партії, таку саму "залізну" дисципліну ми наведемо в усій країні. Ми припинимо хаос, ми припинимо бардак, припинимо безвідповідальність, всі будуть працювати, кожен українець матиме роботу і зарплату, а чисельність депутатів Верховної Ради скоротимо до 200 чоловік. Шановні колеги! Шановні громадяни! Зараз говорять про те, що не можуть прийняти такий надважливий законопроект в цій сесійній залі – це, дійсно, правда. Але вони цим твердженням розписуються в тому, що коаліції немає, де ж коаліція? Де сьогодні коаліція і скільки депутатів зараз присутні в складі коаліції? Ми як опозиційна фракція голосуємо за ці законопроекти, але жахає інше, тут закликають проводити реформи Верховної Ради, реформи проводити не з відміни обіднього перериву, а потрібно проводити реформи щодо пропорційного внесення законопроектів, які внесені відповідними фракціями, у відповідності до кількості депутатів. Про реформа повинні говорити тоді, коли розподіляти комітети у Верховній Раді, коли, дійсно, опозиційна фракція взагалі була відсторонена від цього процесу, а зараз говорите про реформу. Що стосується суті, то ми як фракція "Опозиційний блок" закликаємо підтримати зазначений законопроект, але шкода, коли за фінансування антиконституційного медичного законопроекту голосували декілька разів і проштовхнули цей законопроект…. Дякую. Від "Самопомочі" – Семенуха, одна хвилина. 13:42:39 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! Я думаю, що будь-яка реформа парламенту має починатися з виконання власних обіцянок, які всі без винятку ми давали українському народу, а насамперед починати з нового закону, виборчого закону за відкритими партійними списками з регіональними округами. Оце й буде справжня парламентська реформа. Друге. Де зняття депутатської недоторканності з усіх депутатів без винятку? Чи не було б це справжньою парламентською реформою? парламентською реформою? Наступне. Чому ми не вносимо до сесійної зали питання оновлення ЦВК? Адже не з цього має починатися справжня парламентська реформа, бо ті реформи справді забезпечать прихід нових людей до українського парламенту. Дякую. Дякую. Отже, ми обмінялися думками. Колеги, я хочу вам повідомити, зараз я поставлю ще раз на повернення до голосування. Але у нас потім йде два важливих закони з охорони здоров'я, які, я переконаний, ми не можемо поставити ризик. Це є друге читання і ми їх не встигнемо просто розглянути. Зараз я поставлю на повернення, якщо не буде голосів на повернення, постанову мені доведеться відхилити. Але я нагадаю, що її можна буде повторно внести і на цьому ми будемо просто закривати ранкове засідання. Я прошу змобілізуватись і приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови про рекомендації парламентських слухань номер 6467. Прошу проголосувати, я почекаю 30 секунд поки підійдуть, будь ласка. Отже, прошу підтримати повернення до проекту постанови. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-194 Проект постанови відхилений. Колеги, і оскільки у нас вже не буде часу для розгляду наступних законопроектів, менше як за 15 хвилин завершується наш час, відведений Регламентом, ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Бажаю плідної роботи в комітетах. Завтра о 10 годині ранку запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи.